**Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, samo molim trenutak pozornosti kako bih vam najavio plan rada Hrvatskog sabora za idući tjedan i do kraja ove sjednice. Idući tjedan započet ćemo sa radom u utorak 22. studenog uobičajeno slobodnim govorima. U srijedu u 15,00 sati imat ćemo raspravu o Prijedlogu Proračuna za 2023. godinu. To posebno naglašavam predsjednicima odbora da održe sjednice odbora prije proračuna. Započet ćemo normalno sa radom u 9,30 i onda ćemo napraviti stanku u 11 do 13 jer je u to vrijeme nogometna utakmica Hrvatska – Maroko. Da, da. Pa vama ako to smeta vi sazovite sjednicu kluba. Dobro. Ako imate problem oko toga vi onda nemojte gledat nogomet, vi radite svoje, a ja znam da velika većina zastupnika i zastupnica gleda nogomet i bolje je da je tako pa da bude ovaj, nego da Započet ćemo, dakle u srijedu u 9,30, od 11 do 13 je stanka. Od 13 su slobodni govori i u 15 sati ćemo raspraviti proračun. Izjašnjavanje o amandmanima na proračun bit će u ponedjeljak 28. studenog u 9 sati ovisno o broju naravno, vidjet ćemo da li će još biti točaka dnevnog reda. U utorak 29. studenog glasovat ćemo o svim točkama koje su raspravljene, za koje su se stekli uvjeti i naravno o proračunu. Zadnja tri tjedna, znači počinjemo sa 28. studenim radit ćemo od ponedjeljka pa do petka, odnosno zadnji tjedan do četvrtka. Ako bude potrebe, radit ćemo naravno i nakon nakon toga u obliku izvanredne sjednice, to ćemo vidjeti. Ali uglavnom računajte zadnja tri tjedna da radimo plenarno sve dane u tjednu. Tjedni plan sa svim detaljima za idući tjedan dobit ćete danas na kraju zasjedanja kao što je i to običaj. Sada idemo na dnevni red. Prva točka: - Konačni prijedlog Zakona o strateškim robnim zalihama, drugo čitanje, P.Z. br. 247;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 Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se još jedanput konzultirali oko ovog zakonskog prijedloga, ali i kako bi istaknuli da kroz povijest ravnateljstvo robnih zaliha karakterizira na žalost brojne afere. Naime, država je zbog robnih zaliha kroz povijest oštećena za manje ni više nego pola milijarde kuna, jer čak 108 tvrtki koje su kupovale državne robne zalihe nikad nisu te, tu robu platile. U međuvremenu su otišle u stečaj i trošak je snosio, a tko drugi nego ponovno hrvatski narod, odnosno porezni obveznici. Sjetimo se slučaja Đakovštine i nestanka žita u vrijednosti preko 50 milijuna kuna preko noći. Sjetimo se i kako su državne robne zalihe bile nespremne početkom, odnosno nakon potresa na Banovini gdje u prvih nekoliko dana uistinu goloruk narod i navijači su pomagali unesrećenima, da je bilo državnih robnih zaliha i da se čekalo njih, mnogi od njih bi bili i gladni i žedni. Oni su se aktivirali tek kojih tjedan, dva kasnije, međutim, u zadnja dva tjedna imamo možda jednu novu potencijalnu aferu. Naime, Ravnateljstvo za robne zalihe raspisalo ovih dana natječaj za nabavku 75 tisuća tona merkantilnog kukuruza u zrnu. Nabavna cijena procijenjena je 3 kune i 6 lipa po kilogramu, iako je tržišna cijena negdje oko 2 kune i 80 lipa. Zašto je ovako visoka nabavna cijena, a istovremeno se nakon berbe kukuruza su naši ratari prodavali kukuruz po cijeni od 2 kune i 30 lipa. Zašto se nije njima omogućilo prodati kukuruz po ovoj cijeni? Ono što je još bitno, na ovaj natječaj se prijavila samo jedna tvrtka i to veterinarska stanica kojoj ovo nije primarna djelatnost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena, kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Dakle danas raspravljamo o Zakonu o strateškim robnim zalihama. Kolega Pavliček je sada spomenuo da je sa robnim zalihama bio čitav niz problema, spomenut ću samo neke. Krajem '90.-tih, neki će se toga sjetiti, Vladimir Šeks se čudom čudio gdje je nestalo žito, onda smo par godina kasnije imali situaciju sa Đakovštinom iz koje su nestali deseci tisuća tona žita da bi onda prije 2.g. doživjeli šok, u robnim rezervama nije bilo deka, nije bilo vreća za spavanje, nije bilo kontejnera koje smo za potrebe potresa morali dobivati od drugih zemalja. Opozicija je upravo zbog toga tražila da se ovdje u saboru raspravi i da se provode revizija što se događa sa robnim rezervama i onda sada kao šlag na tortu dolazi ova priča sa kukuruzom, tisuća tona kukuruza se nabavlja po cijeni koja je 25% veća od tržišne, umjesto 2 kune i 30 lipa država će plaćati 3 kune, iznos oko 230 milijuna kuna i to ide prema trgovačkom društvu kojem je primarna djelatnost veterinarska stanica koja je u godini prije nego što je dobila ovaj posao od 230 milijuna kuna imala promet manji od 20 milijuna kuna, ali, ali, ali povezana je sa HDZ-om jer je donirala, koga, HDZ i sada dobija posao na kojem će zaraditi samo na razlici između tržišne cijene i onoga što prodaje državi

Poštovani 238., evo kad kolega Grbin već spominje donacije prisjetio bi se još jedne donacije u iznosu od 50 tisuća kuna koja nikad nije sjela na račun. Kolega Zekanović, to nije povreda poslovnika, dobivate opomenu. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. Danas je u drugom čitanju Zakon o strateškim robnih zalihama kad je sve dobro, sve je dobro, kad nam trebaju robne zalihe, kad se okrećemo prema njima, kad je loše. Kako nam je u posljednje vrijeme, imamo dakle rat koji je maltene na granicama Hrvatske odnosno malo dalje i onda se uvijek moramo pitati kakvo vam je stanje sa robnim zalihama, ali ja vas pitam sve zajedno kolegice i kolege, koliko puta mi trebamo nešto napravit da nam dođe do pameti? Da li svaki put kad je riječ o strateškim robnim zalihama mi moramo govoriti o aferama koja svaki put ispliva? Ajde mi objasnite, ako meni neko može objasniti, zašto nabavljamo kukuruz po cijeni koja je veća od tržišne cijene, zašto, zbog čega, čiji je to interes, da li je to interes ove vlade da srlja iz afere u aferu, pa nema veze, još jedna nova afera, još jedna čvrčka, zašto to radimo, ajde probajmo to sami sebi objasnit, dokad, dokle? Dakle kad je riječ o strateškim robnim zalihama kroz povijest imalo je previše repova od onih čuvenih miševa koji su pojeli žito, pa su se svi čudili žitu kojeg više nema. i opet, i danas, i svaki drugi put, dakle umjesto da raspravljamo, imamo prilike danas raspravljat o ovom zakonu u kontekstu novog, modernijeg, poboljšanog, nešto što će donijeti možda nekakav korak naprijed, o ljudima koji rade, o ljudima koji će tamo raditi, kako rade, kako ćemo to imat najbolje, ne, mi danas ponovo govorimo o aferi. Čemu ta afera služi, zašto služi, ko puni džepove

Da, da, jako ozbiljni su. Kolega Lenart, obrazlaganje stanke, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem. U ime Kluba HSS i RF-a također bih želio tražit stanku u trajanju od 10 minuta i naglasiti ovaj problem i dobro je da se šalite malo oko žita, samo mislim da bi u Hrvatskoj trebalo bit drugi naslov, tko je ukrao žito u Hrvatskoj od Đakovštine, pa nadalje, žito uvijek nestaje. Ovaj slučaj gdje se nabavlja žito po cijeni iznad 3 kune tj. kukuruz, u cijeloj prošloj godini, a ja ne znam nikada prije da je netko prodao kukuruz po 3 kune i par lipa kao što se ovdje nabavlja, znači netko kome uopće nije u poslu da trguje kukuruzom, žitaricama ili takvim stvarima jednoj veterinarskoj stanici koja čak nije niti aktivna, a trebala bi zaradit u ovom slučaju 40 milijuna kuna samo kupi prodaj. Seljaci bi bili sretni kada bi dobili 2 kune i 60, a kamoli 3 kune. Ove godine u kombajniranju kukuruza u žetvi cijena kukuruza, suhoga standardnog kukuruza je bila maksimalno 2 kune i 30 lipa, pa zanima me zašto robne rezerve nisu stavile ponudu da kupuju kukuruz po toj cijeni pod kojom su svi dorađivači i sve sušare otprilike kupovale, čak su bile i niže cijene, mislim da bi država ovdje uštedjela lijepe novce i vjerojatno bi dobila kvalitetniji kukuruz. Postavlja se pitanje kakve kvalitete će i bit taj kukuruz koji će po 3 kune doć u robne rezerve, a znamo i u kakvom stanju su nam robne rezerve, pa možda će to žito i miševi pojesti tako da onda neće bit s tim problema, hvala. Stanka je odobrena. Kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Žalosno je da u HS ne može proći ijedan dan da ne raspravljamo o nekoj aferi vladajućih ljudi su od toga umorni, ljudima je toga dosta i ovdje imamo jednu činjenicu da je, da su robne zalihe objavile na Agroklubu nekakav natječaj ili javni poziv dobili bi najmanje 10 ponuda i uštedjeli bi negdje oko 30 milijuna kuna na ovom kukuruzu, ali očito je netko trebao zaraditi novac opet preko grbače hrvatskog čovjeka koji u ovoj krizi nije pomognut od strane hrvatske vlade u onoliko koliko je trebao biti pomognut, dane su mrvice, državni proračun se napunio na inflacije, znači dodatno se punila državna blagajna, ljudima su dane mrvice, a krade se svugdje, gdje god, gdje god može, evo tu je državni tajnik. Kolega Troskot je danima, mjesecima upozoravao na afere u HEP-u, vidimo sada ministar Filipović šalje tamo reviziju, očito ste svjesni da će HEP buknuti, kao što vam svakog dana izlaze nove afere i s ovog mjesta želim poslati poruku vladajućima i predsjedniku HS. Imamo najavu, najavljuje nam se koliko ćemo zasjedati sad u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva, neka zasjedamo, iako građani možda neće gledati jer će pratiti Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, mi ćemo gledati što ćete sad sve pokušati provući ovdje u HS u dane Svjetskog nogometnog prvenstva kao što ste imali običaj i ranije činiti. Atraktivno, ali nema nikakve veze sa onim što se ovdje sprema jer imamo određen broj zakona, imat ćemo sigurno i vaših inicijativa i to sam ukalkulirao jer možete sa 30 potpisa još dvije točke, pa imamo Istražno povjerenstvo o kojem moramo raspraviti, etički kodeks, ima jako puno stvari koje su izvorno saborske inicijative tako da neće biti ovaj samo vladinih prijedloga nego i prijedloga koji dolaze izravno iz sabora, a ne znam kako drugačije nego da radimo od ponedjeljka, možemo sve to riješiti. Izvolite kolega Grmoja, povreda poslovnika. **Grmoja, Nikola Poštovani predsjedniče sabora jučer vam je kolega Bulj prigovorio da jedan njegov zakon niste 3.g. stavili na raspravu, a vidi sad nam dobrohotno poručujete da ćete naše zakone staviti na raspravu za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva, e pa mi to ne želimo, mi želimo da hrvatski građani čuju što mi predlažemo, a ne da ne čuju što predlažemo, a da vi provlačite ispod žita ili ispod kukuruza razno razne vaše marifetluke. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Grmoja. Jel to znači da nećete skupljati ove potpise, možemo onda jedan dan smanjiti ako nije problem, ja

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. jer je važeći Zakon o strateškim robnim zalihama datira još od 2002.g., te je zastario u dijelu koji predviđa što s robnim zalihama koje su ostale iz vremena tržnog natjecanja. Zakonom o strateškim robnim zalihama potrebno je prilagoditi novim izazovima učestalih katastrofa, kriznih situacija u smislu operativnih donošenja bilance strateških robnih zaliha, upravljanje robnim zalihama, bržeg popunjavanja i normiranja novih možebit potrebnih proizvoda u bilanci robe strateških robnih zaliha. Predloženim zakonom će se omogućiti bolje funkcioniranje robnih zaliha za slučajeve propisane zakonom i omogućiti Vladi RH da na efikasan način može brzo i promptno djelovati putem ravnateljstva za robne zalihe, civilne zaštite i ostalih tijela i organizacije koje su uključene u sprječavanje i saniranje katastrofa kako ratnih, klimatskih i humanitarnih, te u slučaju velikih nesreća, bioloških događanja, tehničkih, tehnoloških događanja i ekoloških katastrofa i zato je vrlo važno da se danas raspravi o ovom Zakonu o strateškim robnim zalihama da se stvarno može jer smo imali situacije od potresa, evo ga koronavirusa, znači novonastale situacije i zato je bitno da se Zakon o strateškim robnim zalihama što brže donosi, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Ima li još zainteresiranih? Ako ne, nastavit ćemo u 10 sati i 5 minuta.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Poziva sada poštovanog državnog tajnika Ivu Milatića da predstavi Konačni prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama. Izvolite državni tajniče. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi saborske zastupnice i zastupnici pred vama je Konačni prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama. Navedeni zakon je temeljni zakon kojim se uređuje način i postupak formiranja korištenja, obnavljanja i čuvanja robnih zaliha u Republici Hrvatskoj koji se stvaraju u svrhu osiguranja osnovne opskrbe stanovništva u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske i u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Donošenje ovog Zakona što će urediti to sve piše u prijedlogu i što su ciljevi toga. Ja bih se skoncentrirao znači na razliku između dva čitanja obzirom da je ovo Konačni prijedlog. Znači između dva čitanja Hrvatski sabor je na 10. sjednici raspravio ovaj Zakon i to je bilo 25. veljače ove godine. U raspravi o Prijedlogu zakona na sjednici Odbora za gospodarstvo problematiziran je dio koji se odnosi na prekršajne odredbe i u smislu da su novčane kazne preniske. Uvažavajući mišljenje nadležnog Odbora i više mišljenja vezanih iznijetih u raspravi Hrvatskoga sabora predlagatelj je povisio novčane kazne za prekršaje kao što imate u Konačnom prijedlogu. Sukladno mišljenju Odbora za zakonodavstvo nomotehnički smo doradili zakon. Na prijedlog uvažene zastupnice Anke Mrak Taritaš izmijenjena je odredba članka 5. konkretno stavka 3. na način da se bilanca strateških robnih zaliha revidira svake godine. prije smo imali prijedlog svake 3 godine i sada smo u Konačnom prijedlogu rekli da je to svake godine. Slijedom navedene izmjene predlagatelj je u članku 5. Konačnog vijeća zakona dodao nove stavke 4. i 5. koji predviđaju iznimku u odnosu na donošenje jednogodišnje revizije bilance strateških robnih zaliha. Naime, u slučaju da Ministarstvo nadležno za gospodarstvo … očitovanje od strane nadležnih tijela za reviziju bilance strateških robnih zaliha ne zaprimi ni jedan prijedlog jasno onda smo sebi uzeli za pravo da obavijestimo o tome Vladu. U odnosu na prvo čitanje također na prijedlog uvaženog potpredsjednika Hrvatskoga sabora gospodina Ante Sanadera uvažili smo i to da ravnateljstvo može nabavljati određenu robu i po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika. Više mišljenja iznijetih na Saboru smo također uvažili na način da smo izbrisali riječ „da se ovaj savjet može osnivati“ već „da se osniva“. Znači da je to stvar koja je obvezatna u smislu postojanja tog tijela. Razriješili smo i precizirali temu oko mandata. Znači da traje do opoziva. Traje ako mandat se ostavkom može prekinuti i ako ga nadležno saborsko tijelo predloži u prijevremeno razrješenje. Na prijedlog uvažene zastupnice Urše Raukar smo prihvatili da u članku 15. stavku 3. Konačnog prijedloga zakona izmijenili smo razdoblje nemogućnosti obavljanja poslova … pravnih i fizičkih osoba kojima je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti na pet godina. Što se tiče inspekcijskog nadzora to smo razradili jedino onako kako je moguće zakonom, a to je da Inspektorat vrši inspekciju, a mi ono što možemo vršiti je da možemo

jasno da smo precizirali da ta naša obavijest prema skladištaru nije upravnopravne prirode tako da ne bi netko to koristio nekakve pravne kako bismo rekli odgode u smislu postupanja prema traženom. Znači da je jasno ako dođe do nepravilnosti ravnateljstvo upozorava i nepravilnost se hitno mora otkloniti. U slučaju da se to ne dogodi nema nikakvog upravnog postupka od strane onoga tko to nije otklonio, nego direktno nastupaju organi inspekcija, policija i svi, nadležno državno odvjetništvo i sve tko treba jasno sukladno pozitivnim hrvatskim propisima. Što se tiče ovog dijela oko popisa robe, tamo smo dopunili medicinske proizvode i ostali medicinski proizvodi i jasno da smo dopunili i ovo sve što je na temu valuta jer od 1.1. smo u euru, pa smo sukladno tome i stavili da je sve one kazne i sve one odredbe zakona gdje se spominju novčani iznosi da su propisani i u euru. Jasno da je cijeli zakon koncipiran tako da nema više čuvanja u novcu kao što je to bilo prije u zakonu, već da se isključivo čuva u robi. Jer koji je smisao da se nešto čuva u novcu kada smo na državnom znamo kako funkcionira državni proračun da on jasno funkcionira kao plan koji se ispunjava svaku godinu. Ono što je bitno ovdje napomenuti, znači ovaj Konačni prijedlog zakona je na tragu dosadašnjeg zakona u smislu jasnog opredjeljenja opredjeljenja Republike Hrvatske da Hrvatska ima isključivo strateške robne zalihe. Znači nemamo tržne. Obzirom na obrazlaganje stanki koje su malo prije ovdje bile i koje sam imao priliku slušati prijedloga da mi postanemo otkupna stanica koja će otkupljivati po selima i po gradovima u Republici Hrvatskoj žitarice i ostale poljoprivredne proizvode, jasno to je nemoguće bilo po dosadašnjem Zakonu, a jasno i to je dalje i po ovom Zakonu. Zadnji otkup koji je Vlada Republike Hrvatske imala je negdje 2002. godine za vrijeme Vlade Ivice Račana, ministar je bio gospodin Božidar Pankretić, potpredsjednik Vlade gospodin Slavko Linić. Negdje 400 i nešto milijuna kuna je tada bio vrijedan taj otkup koji jasno onda kasnije je ostvario ozbiljne gubitke u robnim zalihama zato što kasnije se ta pšenica prodavala po puno nižoj cijeni i onda su se krediti iz Zagrebačke banke vratili iz proračuna i to se godinama otpisivalo i radilo. Što se tiče konstantnog insinuiranja da čim se spominje ravnateljstvo tu se vidi neki kriminal i nešto sve i kaže da u prošlim vremenima. Ja bih volio da se uvijek kada se govori o prošlim vremenima kaže kada su ta prošla vremena bila. Ima više od 20 godina od tih prošlih vremena. Ja slučajno poznajem rad ravnateljstva od 2012. godine, znači to će sada biti skoro 11 godina da što sam direktno bio na čelu ravnateljstva, što sam bio u ministarstvu zadužen direktno ili indirektno za rad ministarstva u smislu državnog tajnika, rad ravnateljstva je u sve te godine dobivao i bezuvjetna mišljenja državne revizije i proračunskih nadzora. I zadnji nalaz i revizije nisu nalazile … koje bi korespondirali sa takvom dozom nepovjerenja odnosno optužbi kako je tamo ovako, onako, kako je. Da pojasnim i kako je došlo do ovog natječaja koji se ovdje sada problematizira i proglašava ga se aferom. Znači otvoreni postupak javne nabave koji je u tijeku koji još nije završio odnosno koji će završiti kada završi i koji je morao imati u svojem početku procijenjenu vrijednost nabave se sada proglašava aferom. Napomenut ću Vlada je Republike Hrvatske mislim u veljači, a svakako početkom godine donijela odluku da između ostalog moramo nabaviti 100 tisuća tona kukuruza, jer se uspostavilo i kada je bio i ovaj potres na Banovini ispostavilo se generalno da cijele ove krize prehrambene i inflacija i divljanje svega da je kukuruz strateška namirnica koja je bitna znači radi industrije, radi stoke, radi svega ostaloga, a i u konačnici radi prehrane stanovništva preko svega toga da se to nabavi. Tadašnja cijena koja je bila na tržištu kada je ta odluka donešena je bila 2 kune i 30. Mi smo nakon, brzo nakon toga napravili natječaj ali su u međuvremenu cijene krenule gore. Taj natječaj jednostavno nije završio na način da nitko nije dao ponude, jer jednostavno nije uopće bilo zainteresiranih. Kada se ovaj natječaj sada zadnji radio kako mi formiramo cijenu? Hrvatsko ministarstvo ima jedan portal zove se Tisup na kojemu se jasno i glasno vide cijene, tržišne cijene koje, to je službeni portal koji mi svi koji nešto radimo u državi i oko države i jedini portal koji nama mjerodavno može reći što je to cijena. I iz tog portala se izvadila cijena koja je bila u taj dan tržišna. Toj cijeni su se nadodali određeni manipulativni troškovi sukladno uzancama struci i svemu onome što je u toj cijeloj priči potrebno i tako se formirala cijena za, na natječaju. Kupovanje 75 tisuća kukuruza nije šala. Znači to ne može imati jedan. To znači treba kupiti. Treba osigurati gdje je to. Treba izdati bankarske garancije za tu ponudu. Treba biti siguran da sutra kada se taj kukuruz eventualno kupi da on bude u adekvatnom skladištu. Skladištar koji će prihvatiti da bude skladištar Ravnateljstva za robne zalihe koji će garantirati za kvalitetu tog kukuruza cijelo vrijeme, jer to nije roba koja nije kvarna. To je roba koja se može pokvariti. Znači nemojmo govoriti unaprijed o nečemu da je nešto afera zato što je cijena formirana na dan kada je bilo kako je formirana. To što je nakon 5, 6 dana, nakon objavljivanja tog natječaja pušteni brodovi u Crno more iz Ukrajine da odvoze robu po svijetu i sve su burze, sve su burze onda reagirale na način da su se srušile u smislu padanja cijena tih dana to je drugi par … /ne razumije se/ … Ovdje se ne radi o nikakvoj ukrajinskoj pšenici. Ovo ovdje što će biti nama ponuđeno koliko imamo bar neformalno saznanja to se radi isključivo o hrvatskoj pšenici, jer ta, pardon, o kukuruzu. Ispričavam se. Taj kukuruz se neće dovoziti negdje iz Ukrajine ili iz nekih dalekih zemalja da bi se skladištio u skladištima. On mora biti u našim u hrvatskim skladištima. On ne može biti neovisno što je otvoren postupak i za cijelu Europsku uniju. Ali mi jasno tražimo skladištenje u Republici Hrvatskoj. Koji je smisao robnih zaliha da budu u nekoj drugoj zemlji? Znači to je što se tiče i cijene i otvorenog postupka. Što ćemo mi napraviti sa otvorenim postupkom, to ćemo vidjeti. Ja ovdje ne mogu sada reći da li ćemo mi taj postupak završiti do kraja ili ne. Jasno sjesti ćemo, analizirat ćemo. Ali vam isto tako postavljam pitanje teoretski da sada taj natječaj poništimo, a da za 15 dana nakon poništenja natječaja na svim svjetskim burzama podivlja cijena kukuruza, onda bi ovdje opet bila afera mogli ste kupiti zato što je bilo tada ustvari možda se činilo skupa a sada je to jeftino. Znači postavlja se jedno strateško pitanje i jedno ne nikakvo teoretsko, nego fizičko fizičko i stvarno pitanje. Mi da li hoćemo tu stratešku zalihu imati ili ne? Jedini način da dođemo do te strateške zalihe je otvoreni postupak, javni transparentni postupak koji ima svoja pravila. E sada, da li ćemo kada je to odgovara u redu. Kada nam, isto tako je bilo s uljem sjećate se kada smo kupili 4 milijuna litara ulja e skupo smo kupili. Tog časa je to bila tržišna cijena, cijena, tog časa je to bila tržišna cijena. Zašto se mi bojimo kupiti kukuruz po tržišnoj cijeni po valjanoj ponudi od hrvatskih kompanija odnosno od jedne hrvatske kompanije koja je očito objedinila tko zna koliko hrvatskih kompanija? Nema ni jedne kompanije u Hrvatskoj koja to ima na lageru da je to njihovo. Znači to je netko tko je morao objediniti ponude. To je očito zajednica ponuđača. Ja nisam vidio te dokumente, ne bavim se s time u smislu fizički. Bave se kolege tamo, ali samo znam kako stvari stoje, kako se to jednostavno postupak radi. Ono što znači još jedanput mogu reći odbijam bilo kakvu primisao da se tu sad radi o nekakvoj aferi. Postupak kad bude gotov i kako bude gotov hrvatska javnost će biti obaviještena. Jasno da nam nije drago čuti da netko sada govori da je to sad nekakva afera i jasno da smo to primili na znanje i da ćemo i to to imati na umu kad budemo donositi odluku. Ali vas molim da ne stigmatiziramo unaprijed ne kako bih rekao ne govorimo o aferama, o svemu ostalom. Jer što? Zar bismo mi trebali se pretvoriti u ravnateljstvo koje će šta? Vršiti prisilni otkup po selima kao u nekim vremenima kad je bilo sve regulirano. Znalo se uzeti koliko ga volja, kad ga volja, platiti ili ne platiti. Ja sam dijete težaka, ja znam kako se tretiralo težaka još od moga dida pokojnoga. I ne volim kad netko poistovjećuje ovu Hrvatsku državu i ovo ministarstvo i ovo ravnateljstvo sa nekim vremenima. Ne može se u demokraciji, u tržnoj ekonomiji radit šta je koga volja, nego mora biti postupak, mora biti zakon, mora biti ponuda, moraju biti bankarske garancije, troškovi. Sve mora biti zna se što se plaća, što se ne plaća i sve ima svoju cijenu. Koju? Tržišnu cijenu, a to što sad netko insinuira to je ovih, to je onih, to je hvala bogu stečevina demokracije. Nismo u sjevernoj Koreji pa da nitko ne smije pisnuti nešto, reći svoje mišljenje. I to je vaše legitimno pravo i ja se na to ne ljutim. Ali dozvolite da meni kao predstavniku Vlade kažem kako i na koji način smo mi to sve radili i učinili. I još jedanput cijenjenom saborskom zastupniku koji je rekao da su robne zalihe u najmanju ruku zaspale i nije nas bilo kad je bio potres. Još jedanput ovom cijenjenom domu i hrvatskoj javnosti govorim nisu robne zalihe služba 112 koja skače kad padne stablo i isti čas dolazi na lice mjesta. Robne zalihe su te koje su back up civilnoj zaštiti, MUP-u, Ministarstvu obrane, Crvenom križu i svima ostalima. Robne zalihe su uvijek tu. Taj dan smo mi spremni, a što bi trebalo da dođu robne zalihe sa kamionom u Banovinu taj dan kad je nahrupilo iz cijele države pomoć Banovini i onda još govorimo evo mi smo se tu parkirali, evo vidite imamo i mi šećera, brašna, ulja i mesa. Jednostavno nemojte insinuirati tako sustav funkcionira kako treba funkcionirati. Robne zalihe su tu bile od prvog dana i danas su tamo i stalno su tamo i ni jedan obrok sve ono vrijeme i ako se i danas koji obrok sprema nije spremljen da nije otišao iz robnih zaliha iz naših farmi, iz naših skladišta i ostalo. Nemojte to govoriti, jer onda ispada da smo nekakva banana država i da nemamo ni robne zalihe ni sustav. Imamo, ali ja znam da je onako kad je čovjek predstavio opoziciju najbolje govoriti kako ništa ne valja. Ali i opozicija ima svoju odgovornost i nije dobro širiti vijesti koje nisu točne. Mi imamo zalihe i mi smo tu prisutni bili i ostali najmanju ruku ne vrijeđa, ali nije mi to drago čuti zbog onih ljudi koji odgovorno rade u robnim zalihama i bili su i u Gunji i kad je bio led i u potresima jednom i potresima drugom i kad su bili migranti uvijek smo bili skakali , bili smo prvi. Nije ni jedan autobus prevezao ni emigrante ni bilo šta da nije bilo iz robnih zaliha goriva. Tako da eto u to ime za uvod možda i previše, ali eto. Hvala. Idemo, aha imamo prvo povredu Poslovnika. Kolega Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, ja vas cijenim kao državnog tajnika no međutim članak 238. ova vaša objašnjenja, ove vaše cijene otkupa vrijeđa moju zdravu pamet, bar se nadam da je zdrava jer nikada cijena nije bila ta manipulativnih troškova nema jer se kupuje u silosima. U silosima ostaje, pa mogu samo biti skladišni troškovi koji će se kasnije naplatiti nakon što se kupi taj kukuruz. Ovdje je definitivno

Kolega što je povrijeđeno?/… 238. ja se osjećam povrijeđenim predsjedniče Sabora. Dopustite mi molim vas da iznesem svoj stav zašto se osjećam povrijeđenim … …/Upadica predsjednik: Zaustavite vrijeme samo./…

Mene ovo podsjeća na najbolje dane osječkog HDZ-a kada su posao javnih poziva objavljivali u Dubrovačkom listu da nitko ne vidi o kojim je poslovima riječ. Državni tajniče, stvarno vas poštujem, ovdje sam vas slušao puno puta. je isteklo./… … i dobili 10 ponuda. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zloupotrijebili ste Poslovnik. Imate pravo na repliku. Ne znam jeste li se javili za repliku? Jeste. To sve možete reći u replici, a ovo nema veze sa povredom Poslovnika. Dobivate opomenu. Kolega Pavliček, izvolite. Članak 238. Prozivanje saborskog zastupnika, omalovažavanje govoreći da ja govorim neistine. Naime, na žalost nismo mi daleko od banana države. Činjenica je da je pola milijarde kuna opljačkano iz robnih zaliha od kako je Hrvatske države. Nitko vas nije prozvao osobno, nitko nije rekao i da je to bilo u doba vašeg

Znači svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u saboru gospodin državni tajnik na način da kaže da je u Banovini su robne zalihe funkcionirale kako treba. Ne nisu gospodine državni tajniče, niste ništa osigurali i prijavljujem i u i u njihovo ime povredu, pa budite oprezni kada stavljate sol na rane naših …/Govornici govore istovremeno ne razumije./… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Sačić, vrijeme je isteklo, ovo je replika, a ne povreda Poslovnika. Vi se ne slažete sa stavom koji je iznio državi tajnik i to možete reći kroz repliku, a stav nije pitanje koje se rješava povredom Poslovnika. Tako da moram i vama dati opomenu. Idemo sada na replike. Kolegice Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, tijekom prvog čitanja apelirala sam da se na popis robe koja može činiti robe zalihe stavi nekoliko proizvoda, vrlo važnih, dječja hrana, hrana za celijakiju, fenilketonuriju, zatim higijenske potrepštine osobito menstrualne, dječje pelene, hormonsko nadomjesno liječenje koje nije precizirano. E vi sad jeste tu dodali točku ostali medicinski proizvodi koje odredi vlada bilancom. Da li ste sve to strpali pod tu točku, zašto to sve skup nije malo precizirano bolje i o kojim se količinama rada i

kada budemo raditi novi popis i novu bilancu dobiti od njih i pretpostavljam da ćemo dobiti i sigurno i jedan dio ovoga što, ako ne i sve što ste vi rekli da bi bilo dobro unutra biti. ovakvom općenitom konstatacijom jer pogledajte stari zakon on ima jedan strašan limitirajući dio gdje su se doslovno popisivali proizvodi, ali su sve vlade zadnjih 15 godina donosile odluke i jednostavno utvrđivale to ne predviđeno, kao što je danas predviđeno. Tako da mislim da će taj dio, ako ne cijeli u velikom dijelu biti unutra, a u koliko i čega to ćemo ipak morat pričekati da se sve zajedno dogovori. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče sabora. Poštovani državni ministre, evo ja sam čvrsti vjerovatelj da život počinje sa začećem pa ću primijeniti istu logiku i na afere. Ovo još uvijek nije afera, ali ovo je začeće jedne afere. Vi ste sami danas ustvrdili i rekli to nekoliko puta sustav ne funkcionira. Ne funkcionira zato što hrvatska država odnosno natječaji nisu usklađeni sa tržišnim, sa tržišnom utakmicom. Možda u trenutku kada ste vi rekli i imate tu pravo reći su bile cijene kakve jesu, ne znamo šta će biti za mjesec dana, za dva tjedna ili tri tjedna, to niko ne može znati, ali očito sustav ovako ne funkcionira. Pa zašto sami sebi ne olakšate stvari i napravite novi sustav, novi način javne nabave u kojem će hrvatska država biti u skladu sa tržišnim cijenama jer u ovoj situaciji to sasvim sigurno ne funkcionira. **Milatić, Ivo** Sve ste rekli, ali mislite da je to tako vi govorite, a u stvari onako je kako ste i vi rekli i ja, a to je sustav je usklađen sa sustavom javne nabave. Otvoreni postupak ovakvog tipa ovoliko milijuna kuna ne može trajati manje od 60 dana, mora biti objavljen u europskim glasilima, ali ono što niste rekli a znate, a znam da to niste prešutjeli ovaj jer jednostavno mislite da to sad nije bitno, niste rekli da je ratno stanje u Europi. da je što se tiče namirnica i burzi koji, koji se bave prehrambenim proizvodima i energentima da je doslovno ratno stanje iz dana u dan mijenja. I vi sad kako možete meni ovaj predložiti da mi sada napravimo neki novi sustav javne nabave za ratno stanje kad mi nismo fizički u ratu kao zemlja, nije izvanredno stanje. suverenisti)** Poštovani državni tajniče, mislim da ćete se i vi složiti sa mnom da nažalost u Hrvatskoj se malo, malo događa afera u kojima velikim većinom sudjeluju visoki politički dužnosnici. Toga smo svjesni, svakih par dana netko završi u pritvoru i slično, to pokazuju i svi statistički podaci gdje konstantno padamo što se tiče indeksa percepcije korupcije. I naravno da se ovdje budu sumnja što ste tiče ove javne nabave. Zašto? Rekli ste 75.000 tona kukuruza u žitu, ajmo ovako trenutno je ta cijena bila 3 kuna 06 u tom trenutku, danas je pala, znatno. Znači imate mogućnost poništenja tog natječaja, rekli ste da ćete odlučiti sami o tome. Dodatnu sumnju budi to da se prijavila jedna tvrtka odnosno zajednica ponuditelja na čelu s jednom tvrtkom koja je inače veterinarska stanica, bavi se deratizacijom, dezinsekcijom i skrbi o psima lutalicama i koja je imala čistu dobit prošle godine od 870 kuna.

i svoga vinovnika i ja to nikada ne bih vezivao uz niti jednu vlast neovisno kad su afere bile ili ne bile. A što se tiče ovoga jasno i glasno se s vama se mogu složiti. Taj natječaj je napravljen sukladno zakonu i bit će završen sukladno zakonu. Kako na koji način, apsolutno ovaj ćemo voditi računa o tome i jasno da neće sigurno dobiti posao neko tko sukladno zakonu nije za to kvalificiran i za to nema sve, propisane karakteristike koje su tražene u natječaju i koje su uobičajene za takvu vrstu trgovine da ih ima. Tako da sad to što vi imate saznanja tko šta koliko ja o tome ne bi, to ćemo jasno vidjeti kad … **Jandroković, Gordan Poštovani državni tajniče, napominjem ništa ad hominem nego apel da napravite što je potrebno da napravite da maknete korupciju iz resora. Dakle, 75.000 tona kukuruza od jedne jedine prijavljene tvrtke koja je specijalizirana u šinteraju i špricanju komaraca. To je njezina specijalizacija. Špricanje komaraca. Ta tvrtka je prijavila dobit od 800 kuna prošle godine. Dakle, predsjednik odbora za ratarstvo, jutro, Hrvatske poljoprivredne komore gospodin Pranjić najavljuje najavljuje javno da traži hitan sastanak s ministricom vašeg resora i da će zatražiti zaštitu svih europskih institucija. Mislite li npr. da bi se ratari tako uzrujali i mi u oporbi kažem ne idemo na vas ad hominem nego vidim ovdje puno nelogičnosti i kažem da je javni natječaj bio objavljen npr. na Agroklubu vi to dobro znate imali biste desetak ponuda. Možda se moglo pomoći našim OPG-ovima isto tako. (HDZ)** Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Javni natječaj objavljen onamo gdje se objavljuje, a to su Narodne novine i svaka ozbiljna kompanija i mala i velika ako nešto želi prodati nikakav nije problem svaki dan kliknuti i online pogledati šta je na natječaju, to uopće nije tema, da mi sad moramo objavljivati po svim novinama. I šta bi trebali uzest telefon pa pozivati jednog po jednog da eventualno ćemo imati javni natječaj? Pa prvo to je protuzakonito, mi kao javni naručitelj naša je obaveza da napravimo natječaj i da ga objavimo u glasilima koji je i da nikoga niti zovemo niti pitamo jel nam to ne pada na pamet jer onda bi to bilo već nešto ovo o čemu vi pričate. Znači javni natječaj je bio objavljen, javni natječaj je u tijeku, on je otvoren. Kako že završiti, hrvatska javnost će doznati. A što se tiče gospode iz Poljoprivredne komore, oni imaju pravo na svoj stav jer misle da

itekako bitno i strateški važno da domaći proizvodi se što više plasiraju i kroz turizam i kroz tople obroke i kroz druge segmente u hrvatskom društvu. Mene zanima ne samo u poljoprivrednom segmentu jer znamo razni zbir artikala čine robne zalihe, koliki je potencijal ne samo kako sam rekao poljoprivredi već i u ostalim proizvodnim segmentima i kojim postotkom je najviše zastupljeno ili najmanje upravo domaći proizvode? **Milatić, Ivo** Hvala. Što se tiče sastava u robnim zalihama u prehrambenom dijelu praktično je mislim pa skoro pa 100% domaći proizvodi, u neprehrambenom dijelu je vam je jasno da ima domaćih proizvoda, ali kad znate da mi nemamo tvornicu automobila nit kamiona ni cisterni nego imamo tvornice koje sklapaju i dio proizvoda stavljaju, kad znate da agregati se ne proizvode u Hrvatskoj ili još dosta tih stvari znači jedan dio je praktično iz uvoza, ali sve je to više-manje kupljeno u Hrvatskoj od hrvatskih distributera tako da mi što se tičemo poljoprivrede vodimo računa i jako nam je stalo da hrvatska poljoprivreda ima u konačnici neke koristi u smislu robnih zaliha, a prvenstveno prerađivačka industrija zato što sve naše strateške zalihe u prehrambenom smislu su uskladištene u prerađivačkim kapacitetima odnosno u hrvatskim

Pa evo za pohvalu je napomenuti da su prihvaćeni pojedini oporbeni opravdani i objektivni zahtjevi, ponajprije ovaj zahtjev koji se tiče učestalijeg revidiranja stanje strateških robnih rezervi, a također za pohvaliti je i znakovito je da je proširen popis proizvoda koji se nalaze na popisu robnih zaliha, strateških robnih zaliha, ponajprije tu mislim na lijekove, cjepiva, protuotrove, potrošni medicinski materijal, zaštitnu opremu, sve ono što smo vidjeli da nam je izuzetno trebalo

jasno prihvatili sve ono što smo zaključili da je korisno i da je moguće ugraditi u prijedlog zakona i na taj način se ovim putem i zahvaljujem svima koji su sudjelovali aktivno u raspravi kod prvog čitanja. A ovaj dio što smo išli ovako široko i općenito samo govori to da dajemo Vladi RH manevar da i ovom čestom revizijom bilance da se stvarno da bilanca bude životna, da se u nju može, mogu stavljati svi oni proizvodi koji procjenjujemo tada ne samo mi iz Ministarstva gospodarstva jer bilance ne radi samo isključivo na prijedlog Ministarstva gospodarstva nego i na prijedlog svih ostalih resornih tijela, … i Crvenog križa i svih ostalih službi, tako da eto mislimo da će ovako biti to bolje i operativnije i životnije. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče. Ja imam osjećam da smo o ovom zakonu već nekoliko puta raspravljali jer smo raspravljali na Odboru za gospodarstvo i prvo čitanje i sve ostalo i o ovom zakonu smo raspravljali u kontekstu nekakvih poboljšica i ja moram reći da u odnosu između prvog i drugog čitanja je zaista bilo i poboljšica i argumentirano. Sad je sjena na cijeli zakon zapravo jedna javna nabava za koju još uvijek meni nije jasno i to mi stvarno ne može biti jasno, ako je tržišna cijena jedna zašto je išla u natječaj druga cijena? Dakle, to mi nije jasno. Vi ste uvodno vrlo detaljno obrazlagali temu ulja jer je tad u ulje na tržištu bilo vi ste ga kupili po onom što je u tom trenutku na tržištu, ne ono što je na akciji. Na akciji je jedan proizvođač daje iz nekakvog razloga, nego onom što je bilo i tad sam to sve razumjela, ali ovo ne. I prema tome, dajte probajte zašto ide se sa cijenom koja nije tržišna? Hvala vam. **Milatić, Ivo** Hvala vam na replici. Ponavljam ponovno u momentu postavljanja natječaja to je bila tržišna cijena sa ovim dodatkom koji je ljudi od struke, ljudi iz našeg ministarstva, ljudi iz Ministarstva poljoprivrede, svi oni koji su sudjelovali u postupku konzultiranja kako i na koji način postaviti natječaj jer znate da je ova odluka išla na prijedlog Ministarstva poljoprivrede na vladu, odluka o dobavi 100.000 tona kukuruza. Znači nije ovo napravilo Ministarstvo gospodarstva samo, jasni naši kolege su se konzultirali i došli smo do te cijene, s time da otvoreni to je cijena nabavna, maksimalna nabavna cijena. Vi sad ovdje svi prejudicirate da su oni ponudili po toj cijeni, kao da svi su otvorili kuvertu u ministarstvu i znaju koja je tamo cijena, što ako je tamo cijena 2,3,

jasno je da robnim zalihama upravlja, dakle upravlja vlada, a sve poslove vezane uz to obavlja ravnateljstvo, međutim koja je u, kao organizacija u sklopu Ministarstva gospodarstva. Međutim, ovim zakonom, šta sam govorila i u prvom čitanju nije uopće definirano tko bira ravnatelja, tko bira članove ravnateljstva, koji su kriteriji, dal je to mandatno, dal je to za stalno, znači taj cijeli proces oko biranja i kriterija za ravnatelje i ravnateljstvo nije dotaknuto u ovom zakonu, a budući da je pod ravnateljstvom i, i nadzor onda to još više postaje važno i upitno, tako da evo ja, ja vas molim da prokomentirate zašto toga nema u zakonu i evo moja molba je da se to stavi u zakon…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…evo vašim Hvala. Ovo je ravnateljstvo jer tradicijski se zove ravnateljstvo, a ustvari sukladno ustroju državne uprave ovo je uprava unutar ministarstva i zato za to nema potrebe jer za to postoji zakon koji je rekao da se na čelu uprava u ministarstvima biraju ravnatelji koji se biraju javnim natječajem, provodi ih svako resorno ministarstvo za sebe, napravi se komisija, odabir, ministar predloži nekoga koga je odlučio da bi bio kandidat za, prihvatljiv kandidat za čelo te uprave, a u ovom slučaju ravnateljstva i onda Vlada RH na 4.g., mislim da je tako u zakonu, imenuje tog ravnatelja,

ne znam što će se tu događat jer se stvara namjerna slika o tome što jest ravnateljstvo robnih zaliha i način na koji ono funkcionira i to je već ovdje probano i na nekakvoj gaudi i na ulju i sada na ovom itd. jer se stvara dojam da se stalno nešto radi krivo. Pogledajmo ulje cijenu, treći mjesec kad se raspisuje natječaj, nije to bilo danas, pa smo za mjesec dana mi sve znali, znači postoji neko vrijeme, vi ste rekli 60 dana, pa kolika je bila cijena u 5. mjesecu, kolika je bila u 3., kolika je bila u 6., 7. i 8., jesu li tada robne zalihe zarađivale novce na tom ulju kad je ulje bilo 20 kuna u dućanima dok vlada nije reagirala sada i smanjila to na nekih 15-tak i što će se dešavati u slijedeću godinu dana, jel mi možemo imati luksuz da nemamo to što trebamo napraviti, pa da onda govorimo opet ovo što ste vi rekli druge stvari. Mislim da je dobro da to još raspravljamo jer

da dilema između onoga što je zakonski moguće, što je tržište, što je javni natječaj i javna nabava, mi nismo privatno poduzeće koje možemo odlučivat u sekundi i u momentu okej, a ovo je, jučer sam mislio da je ovo bilo jeftino, sad je to skupo, obustavljam, idemo se danas dogovarat po tržišnoj cijeni. Mi smo javni naručitelji, mi moramo točno sukladno propisima ovaj proceduru napraviti i eventualno po okončanju te procedure utrošiti javni novac. Znači da, a dilema da li, koliko stoji nešto što nemaš kad ti treba onda bismo svi u ovom saboru rekli što niste kupili, što ste gledali u pet lipa, a kad toga ima za kupiti, a ima tržišnu cijenu koja možda se nekome čini skupa, e onda nemoj kupiti, eto. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kako stvari stoje očigledno javnost i mi ovdje ćemo biti najsretniji ako ovaj natječaj bude poništen i ponovljen. Međutim, nešto drugo ja vas želim pitati da nam objasnite, zašto je ovakav sustav nabave u kojem vi fiksirate cijenu po kojoj ćete otkupit robu? Dakle, javna nabava sama po sebi pretpostavlja da se neko natječe, s čim se natječe, cijenom, to je logično i dakle ako vi definirate neki okvir za tu cijenu onda će se ponuđači stvarno natjecati, ovako imate fiksnu cijenu, ja ne znam, mislim ja tu logiku zaista ne razumijem, evo očekujem od vas da nam pojasnite, **Milatić, Ivo** Uvaženi saborski zastupniče, voljeni moj profesore, ovaj baš sam onako vas simpatizirao kad smo bili na fakultetu, ali mi sad stvarno nije jasno da, da ste sada izrekli da smo mi fiksirali cijenu, to mi stvarno nije jasno. Zakon o javnoj nabavi je jasan, morate odrediti veličinu vrijednost nabave i to je gornji plafon di neko može ponuditi cijenu, gornji plafon, može ponuditi manje, ako ponudi jednu lipu preko toga poništava se natječaj. Zakon je jasan, nije to u Hrvatskoj, to je u svim zemljama EU, a vjerojatno i u zemljama svijeta gdje postoji javna nabava, znači ne fiksiramo mi cijenu, mi fiksiramo maksimalni potencijalni iznos javne nabave, znači ne cijenu, oslobodi Bože, pa kako, kako, pa to nije, to, to nije, nije, ne može se fiksirati cijenu, natječaj određuje cijenu, znači na natječaju je neko mogao ponuditi trećinu onoga što smo mi rekli. izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo prema izračunima od 100 tisuća stanovnika prehrambenih proizvoda za 100-tinjak dana to je ono što je uvijek bilo u robnim zalihama, pa tako je robna zaliha popunjena negdje oko 84%, znači imamo prehrambene i neprehrambene, naravno da se 2000. i 2001., '21. i 2022. se je jako puno trošilo i naravno bio je potres i Covid pandemija, pa mene interesira ovih neprehrambenih proizvoda kojih se najviše treba nabaviti ili kojih se najviše trošilo? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Pa od neprehrambenih proizvoda se najviše trošilo svega ovoga što je bilo potrebno za potres sada je ta dilema ovaj da li sad i dalje nabavljati kada postupak obnove ipak ide svojim putem ovaj i polako se očekuje da će se jedan veliki dio tih sredstava u stvari vrati nama na skladišta. Tako da mi to pratimo i u dogovoru sa Civilnom zaštiti ovaj razmatramo, ali u načeli sada smo više skoncentrirani na nabavu prehrambenih proizvoda obzirom na ovo sve što je i ovdje prije rečeno i inflacije i rata i svega ostaloga. Mislimo da je sada dobro obzirom da kod energenata imamo ipak i ovaj uredbu po kojoj preuzimamo plin, imamo obvezne zalihe, dobro je imati nešto i što se tiče namirnica odnosno osnovnih žitarica u skladištima da ne daj Bože ne bi bilo većeg zla. kolegica Orešković ovdje Dakle, svega sam se nagledala u saboru u ove dvije godine i još uvijek se ne mogu začuditi i načuditi dovoljno ljudima poput vas. Branite zakon u drugom čitanju, u drugom čitanju dakle konačan prijedlog, imate situaciju da vam veterinarska stanica koja je prošle godine imala prihod od 850 kuna neto dobit može zaraditi na 40 miliona kuna na vašoj krivo definiranoj cijeni i to ako kukuruz plati po tržišnoj, a isporuči ga po onoj koju ste vi definirali u natječaju. Drugim riječima HDZ-ova vlada kroji zakone tako da su koruptivni u svojoj svrži, srži. I kasnije ćete se pravdati da je sve to po zakonu. Pa kako to? I kako to da vam nije palo na pamet da kroz ovaj zakon osmislite nekakve zaštitne mehanizme …/Upadica: Hvala vam./… da se ovakve situacije ne mogu dalje ponavljati. **Jandroković, Gordan Ja bi isto tako mogao reći da se ne mogu načuditi vašim konstatacijama koje ja sve ovdje vrijeme slušam kad mi raspravljamo. Ja se vama ne mogu načuditi, ali izuzetno vas cijenim da vi, da ste uporni u svome stavu, a ja ću biti uporan u našem stavu. I uvijek ću braniti zakone koje su usklađeni sa svim pozitivnim propisima EU obzirom da smo članica EU, s kojima se osobno slažem i ne možete mi reći da mi sad tu ćemo nešto propisati od onoga što ne možemo propisati. I ne možete reći da tržište nije u tržišnoj ekonomiji mjerilo cijene. Je i biti će. Možda bi ovdje neko htio da se ukine tržište i da se uvede, uvede neki drugi sustav, sretno mu. Ja se s tim sustavom sigurno ne bi složio, a mi ćemo ovaj raditi onako kako najbolje možemo i ne slažem se s vama da ovo nije dobro. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. mi imamo jasno precizirano, zakonski određeno sustav domovinske sigurnosti, nacionalne sigurnosti, definirano je sve. Meni nije jasno zašto uvijek nas iznenadi neki problem. Može nas iznenaditi elementarna nepogoda, može kao što je iznenadio potres, može neko teško zlo poplava ili tako, ali daj ja vam sugeriram, ja vam savjetujem dobronamjerno dajte ovaj, taj menadžment robnih zaliha uputite na naše službe Ministarstvo obrane, civilne zaštite, SOA-u, znači na gremij, na trust mozgova koji vrte, koji projiciraju moguće ugroze RH u ministarstvo, Ministarstvo zdravstva evo u vezi korone i onda probajte napraviti jednu projekciju što nam od toga, ak nas to pogoditi što trebamo imati, što ovdje trebamo, što, a ne kad nas pogodi

Mi radimo sve to što ste vi rekli. Neće se raditi bilanca bez koordinacije svih tih što ste nabrojili i još nekih drugih. Ono što je problem ne samo ove vlade, problem svih vlada i vjerojatno će biti problem i budućih vlada, a to je da novaca nikada nije dosta, da sve naše vlade i od kad postoji već u zadnjih desetljeća hrvatska država su imali deficit proračuna, da nam fali za penzije, da nam fali za zdravstvo, da nam fali za 100 drugih stvari i kad dođe neki Milatić, neki Filipović i bilo koji ministar i kaže idemo sada kad je mir kad sve cvate nabaviti 100, 200, 500 milijuna neke robe, a di ćeš sad jesi poludio. i onda kad dođe stani pa pani onda nabavljamo. Ništa novo pod suncem, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u ni šta ja znam u svim ostalim zemljama, čak ni u jednoj velikoj …/Upadica: (HDZ)** I zadnja replika, kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Ja ću ipak znači još jednom ponoviti pitanje. Zašto kupujete kukuruz iznad 3 kune kad nikad nije bio skuplji od 2,6, a sada je tržišna cijena negdje oko 2,4 to su vas već pitali. Al ću isto tako upozoriti na vaš odgovor koji je tipičan oblik orvelijanskog jezika gdje vi nama ovdje na to sasvim suvislo i ono vrlo konkretno pitanje cijelo vrijeme odgovarate sa nekakvim floskulama, ja ne bi živio u društvu u kojem se tržišna ekonomija stavlja sa strane, sve se ovdje sada radi po zakonu. Pa ako zakon dozvoljava na preprodaji da se neko obogati mimo bilo kakve znači logike interesa društvene većine, a vi ovdje predstavljate interes te društvene većine, onda čije vi zapravo interese branite.

zdravog razuma, a zdrav razum govori da nešto možeš napraviti onako kako možeš, kako je zakonito, kako je moguće i kako je potrebno. Tržišno se određuju cijene, to ste i vi rekli i ja sam rekao, znači slažemo se. Mi ne možemo napraviti ponudu na kliznu skalu. Da je netko ponudio kad je dao ponudu jedan, a dok se obrati ponuda da će biti jedan i pol ili pet ili šest. Ne može, nismo tako napravili natječaj, jer takvu ponudu u Hrvatskoj 99,9% nećemo dobiti. Ali ako ovaj natječaj i poništimo i ako napravimo takav natječaj vidjet ćete što ćemo dobiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Državni tajniče možete se vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne? Onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a poštovani kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandroković, poštovana gospođo Kristina Zadro-Omrčen, poštovani državni tajniče, poštovane kolege vladajući i poštovane kolegice i kolega iz oporbe. Evo dakle mi raspravljamo opet o novom zakonu o robnim zalihama i opet smo zapeli u močvari korupcije i opet smo zapeli u pa da, vladajući zijevaju a joj, joj, izlaze van, a to je tako i to će bit tako dok hrvatski narod ne shvati da ne smije više biti heroj dnevnih boravaka. Dok hrvatski narod ne shvati da je stvarno bez i imalo patetike sudbina u njihovim rukama, pa neka glasuju za koga god žele. Ali da ti izbori budu barem ono na 60, 70% pa ako odlučimo da i dalje smo u močvari neka budemo u močvari sa punim legitimitetom. Ovako je to sve skupa malo smiješno, pa i za nas MOST-ovce ako hoćete. Hajmo još jednom radi hrvatske javnosti koja nas prati preko društvenih mreža reći što se događa. Događa se da je Ravnateljstvo robnih zaliha odlučilo kupiti 75000 tona kukuruza i to je odlučilo kupiti od jedne jedine javljene tvrtke na natječaj koja je specijalizirana u šinteraju i u špricanju komaraca. Veterinarska stanica VETAM, dakle tvrtka koja šprica komarce i bavi se sa sirotim psima na ulici. To je tvrtka koja se bavi šinterajem i špricanjem komaraca i onda je u nekoj metanoi poznate hrvatske stvarnosti koruptivne je li? Voa evo je kupuje 75000 tona pšenice i meni to zvuči nemojte mi zamjeriti ono halo bing kolika je cijena. Prijatelju 240 milijuna za tebe. Pa to je sjajno! Bing. A za tebe kao frenda. Čuli smo ovdje kolege koji su govorile kako ta veterinarska tvrtka VETAM je financijer vladajućih, pa onda zbrojite dva i dva pa je sve jasnije koji su tu putevi koruptivne revolucije je li radi koje Hrvatska gubi godišnje 60 milijardi kuna. Ako pomnožimo kao što kaže Bruxelles institucije Bruxellesa koje naš premijer jako voli, a ako zbrojimo 60 milijardi kuna koje mi gubimo radi korupcije u šest godina to je 360 milijardi ili 90 Peljeških mostova je ukradeno, radi korupcije nestalo. Mene ovo na jedan način podsjeća na dane Osječkog HDZ-a kada su poslove u javne pozive objavljivali u Dubrovačkom listu. Je li zakon bio zadovoljen? Je. Je. Je li norma bila zadovoljena? Je, sve je zadovoljeno. A šta se dogodilo? Pa dogodilo se to da se na taj natječaj nitko nije javio, jer Osječani u pravilu ne čitaju Dubrovački list. I to se i ovdje isto tako događa. Događa se da u našoj Hrvatskoj jer se poštuje zakon kada po pustim otocima niču vile s bazenima, sa bungalovima. Da, oni će reći. Da. A je li svatko iole razborit zna da je to velika nepravda, da. Da je to korupcija? Da. Da je to lopovluk i uništenje naših najvećih bogatstava? Da. Ja ovim putem još jednom pozivam DORH šaljem im mailove, pitam ih šta ne zovu, šta ne zovete gospodo iz DORH-a. Nemojte spavati. Dajte da razjasnimo sve što treba razjasniti. Seljaci pišu da bi bili sretni da dobiju makar dvije kune i 40 s dovozom za kukuruz, a robne rezerve plaćaju 3 kune i šest lipa tvrtci čija se bavi špricanjem komaraca. Ovo je i za jednu epizodu Alana Forda stvarno previše. I zato je potpuno logično da imamo konsternirane poljoprivrednike, konsternirane ratare koji sada najavljuju zaštitu europskih europskih institucija. Predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore gospodin Pranjić evo danas čitamo hitno traži sastanak sa ministricom, sa ministrom, najavljuje da će tražiti pravnu zaštitu europskih institucija. Dakle, ne prejudiciramo ništa. I ja sam rekao gospodinu državnom tajniku ne pada mi na pamet. Mislim ja čak mislim da čovjek ni ne zna što se sve događa kod njega, ali dajte onda, pa nemojte da nas baš Olaf mora za sve čistiti. Pa nemojte baš da Olaf mora uvoditi pravdu u našoj državi i da onda kada naše institucije skuže da je otišlo sve na Olaf e onda kao iznenada otrežnjenje, sad ćemo mi brzo nešto napraviti da ne ispadne baš da smo toliko koruptivni. Ovdje smo čuli od kolega, više od stotinu tvrtki kupovalo je robu od državnih zaliha, nikada nije platilo lipe. Prijatelju, više od stotinu tvrtki. Ovo su činjenice, nama se to ne treba sviđati, ali to su činjenice. Dakle, više od stotinu tvrtki je kupovalo robu koju nije platilo i to vam je naša Hrvatska koja je predivan zemlja, Bogom dana, stvarno predivna zemlja i mogli bi je razvijati kao zelenu oazu državu zdrave hrane i vrhunskog turizma, a nažalost naša Hrvatska je Hrvatska u kojoj se interesne skupine bogate u kojoj u Domovinski rat uđu ljudi koji su bili viličari, poslije Domovinskog rata postanu veliki poduzetnici milijunaši. Naša Hrvatska je zemlja u kojoj vi možete kupiti robu od državnih zaliha, okrenuti tu milijune i milijune i onda to nikada ne platiti, nikada ne platiti niti jedne jedine lipe. Pa ovo definitivno nije primjer poštene države i tu je odgovornost vladajućih najveća, najveća zato jer ste izabrani, bez obzira na sve i na malu izlaznost i sve i ja sam tu ovdje uvijek vrlo jasno govorio i premijeru. Dakle to što se ja s tobom ne slažem u gotovo ničemu to je naša stvar, moja stvar osobna, al ti si premijer RH, predsjednik predsjednik vlade i tvoja odgovornost je najveća, najveća. Istočna Slavonija je stradala radi korupcije, radi suša, naša cijela Slavonija je raseljena, pa možda smo posao nabavke kukuruza mogli dati OPG-ovima, ne dati nego ponuditi da svi OPG-ovi čuju naravno da je javni natječaj i da se mogu prijaviti na taj natječaj. I ovdje sam govorio ministru, pa da je na Agroklubu objavljeno, ne priča niko o nikakvom onom ili onom, na Agroklubu, imali bi više od 10 ponuda. Sad se javljaju ljudi koji kažu da bi se javili. I zato sam uvjeren, pogotovo jer je očigledno da će se opet tražit zaštita Rumunjke, da će ovaj natječaj bit poništen, baš će bit, vidjet ćete da će bit poništen. Što se tiče ovdje izjava kako je sve funkcioniralo na Banovini itd., oprostite mi imam malo drugačiji stav. Kad se dogodio užasni potres na Banovini mi smo drugi dan Riječani, nas 23 je došlo na Banovinu bili smo u selu Nebojan, ja sam bio devet dana spavao, devet noći i ja točno znam što se događalo. Dakle, osmi dan je profunkcionirala država, osmi dan, ja pričam o Nebojanu, ja ne govorim sad možda je negdje stvarno bilo sve sjajno, osmi dan. Nismo imali cerade, penjali smo se po krovovima, ljudima spašavali stvari, zvali smo službe sve, državne institucije potpuni je bio kolaps, potpuni kolaps. I opet ovo nije upiranje prstom u nikoga nego činjenice i važno je da iz stvari gdje smo i pogriješili naučimo nešto da se više ne ponavljaju, ne dao Bog nikad više potresa u našoj zemlji, nikakvih, ne dao Bog, al ako se dogode da stvarno onda i država i civilna zaštita i robne zalihe i sve skupa da bude na jednoj puno većoj razini od ove koju smo iskustveno, ne po priči rekla kazala ili gledo ja na Net-u, ne, ne iskustveno prošli. Toliko za sada, hvala. (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kad dobijete dnevni red i onda kad dobijete tjedni red rasprava i onda vam se nekad učini da to sve zajedno onako će ići nekakvim svojim uobičajenim putem i kao što sam već i rekla, ja imam osjećaj da ne znam više koliko puta govorim o ovom zakonu jer smo govorili u prvom čitanju, pa onda na Odboru za gospodarstvo dva puta, pa ovo ja sam bila uvjerena da me neko pito dal je zakon donesen, ja bih rekla je koliko puta smo o tome govorili, ali onda vas stvarnost uvijek demantira. Dakle, jedno je govoriti o zakonu, ali paralelno s tim to sam i jučer kad sam govorila o poljoprivredi rekla, a to moram ponoviti i sad, jedno je kad govorite o formi, drugo je govoriti o sadržaju, a treće je govoriti o stvarnosti. Dakle, ovo je jedan relativno jednostavan zakon, ja bih rekla da je tu ministarstvo stvarno učinilo jedan napor za razliku od puno drugih koji je između prvog i drugog čitanja neke stvari koje smo u prvom čitanju ukazivali da bi trebali popravit popravilo i to treba jasno reći i ne treba se toga, ne treba to skrivati, bez obzira što sam oporbena zastupnica treba jasno reći jer su shvatili i naš želja je bila da taj zakon popravimo. je bez obzira i na stjecaj današnjih okolnosti govoriti o ovom zakonu, a ne sjetiti se svih nekakvih repova koji se vuku. To vi državni tajniče kad tu sjednete onda morate čuti i neke repove koji se vas ne tiču, tiče se nekih drugih i to vam je sudbina, to vam je takav posao nemate tu, tu čujete i nešto što nema veze s vama, ali morate to čuti jer vi ste nekakav kontinuitet nečega. Dakle, vrlo je teško govoriti, a ne spomenuti to sve zajedno. Ja moram i želim reći nekoliko stvari koje su poboljšice u ovom zakonu, moram reći i to da se robnim zalihama u Hrvatskoj u Ministarstvu gospodarstva zaista vrlo mali broj ljudi tamo rade na tim poslovima i budući da je ono karakteristika državne uprave da su ljudi stari da odnosno idu svojim životnim putem i da se na adekvatan način ne zamjenjuju novim i to će i to će nas nešto zaista doći, ali, znate uvijek sad dođe ali. Kad mi imamo uprte oči u robne zalihe, onda kad nam trebaju, a trebaju nam onda kad imamo izvanredne okolnosti, trebaju nam onda kad imamo poplave, trebaju nam onda kad imamo potrese, trebaju nam onda kad uđemo u jednu krizu koju smo zvali covid kriza, trebaju nam i razmišljamo onda kad nam se desi rat na pragu naše zemlje, dakle rat u Ukrajini je naš rat, rat na pragu Hrvatske, rat u Europi i gdje se onda počnete pitati važnost robnih zaliha bez obzira na to sve zajedno, znate 24. veljače kad je počeo rat u Ukrajini još dan prije je puno njih mislilo ma ne, pretjerujete, neće početi, a početi će, tad se je mislilo trajat će kratko, a bojim se da će trajati jako dugo i tu su važnost robnih zaliha odnosno robnih rezervi. Ne mali broj puta smo i raspravljali o tome i izvješću i imamo kroz našu povijest zaista niz stvari koji su nam, koji nam ukazuju da je nešto trulo u državi Danskoj. Činjenica je da je i prije u zakone i sad recimo na intervenciju i potpredsjednika sabora g. Sanadera je dove…, je još i odredba da na traženje glavnog vatrogasnog zapovjednika se mogu neke stvari, ravnateljstvo može nabaviti ja tu zaista, vi govorite o formi, govorite o tome što ravnateljstvo radi. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede je reklo da treba nabaviti kukuruz, odlično i sad idemo nabavljat kukuruz i sad imamo tržišnu cijenu kukuruza jednu i sad kažete i ono što ste odgovorili stručnjaci odnosno oni koji su se trebali sastat su se sastali i zaključili da se na tržišnu vrijednost treba dodati još nekakvi manipulativni troškovi i sve ostalo. Dajte da probamo jedanput uključiti zdrav razum, kukuruz koji se nabavlja i kukuruz u silosima i on u tim silosima ostaje i dalje, dakle tu mogu biti neki troškovi da ono, ono neko vrijeme je, ali taj kukuruz u tim silosima ne može ostati za vjeke vjekova, dakle s njim se nešto mora desit i bez obzira državni tajniče kolko je vama i neugodno i kolko ne želite i koliko ste i slatkorječivi da nam odgovorite vezano uz to, dopustite, mi se ovdje bavimo politikom i trebamo se bavit politikom i trebamo postaviti pitanje i dobiti obrazloženje. Ako je tržišna cijena kukuruza jedna, ako se javlja jedna tvrtka koja se dosad nikad s tim nije bavila i tržišna i apsolutno kad pomnožite axb dođete do zaradi, do zarade koju ona ima, logično, normalno i jedino ispravno pitanje je zašto, i mi to moramo pitat i jednostavno naša zadaća je da pitamo zašto, zbog čega, kako se to desilo, koji su to razlozi, zašto oko bilo koje stvari u ovoj jadnoj sirotoj državi koja ima 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika mi uvijek iza toga imamo nekakve repove na koji svi zajedno moramo dati neke odgovore. Ja to ne razumijem, dugo sam na ovom svijetu, vidjela sam, ja često u svojim raspravama znam reći znate u bivšem stoljeću u nekoj bivšoj državi jer u nekom bivšem stoljeću i u nekoj bivšoj državi sam se ja i obrazovala i sve ostalo i radila u konačnici, prema tome nekakve stvari uspoređujem, ja jednostavno ne mogu, ne mogu se ne pitati i ne mogu ne tražiti i probati naći odgovor zašto, zašto na plinu netko morao zaraditi milijardu kuna i mi se danas tome čudimo, milijarda kuna je bila prora…, je proračun, ja sam sad gledala proračun grada Rijeke, proračun grada Rijeke je iskazan u eurima, al je to otprilike milijarda kuna, godišnji proračun grada Rijeke je neko trebao napraviti. pri zdravim očima čitamo novine, vidimo neke procese, vidite i korak dalje, za neke stvari da budem poštena vi ne vidite korak dalje, to ste onda ono general nakon bitke, pa nakon bitke smo svi zajedno jako ovaj pametni i znamo što bi bilo ili nije bilo, al da budemo pošteni do kraja, ja nastojim bit realna i poštena u datim okvirima, ne polazi mi to baš svaki put za rukom, ne vidite taj korak dalje, ali ovdje mi zapravo vidimo bez obzira na sve što državni tajnik hoće reći mi to vidimo. I zaključno što hoću reći, hoću reći slijedeće. Imate jedan zakon koji ja da budem poštena i korektan zakon, moram biti poštena i reć korektan zakon, relativno je jednostavan i relativno je jednostavan za svoju provedbu. Na tom zakonu kad sam se prije svega ovo pripremala za raspravu htjela sam raspravljat u kontekstu ljudi koji to rade jer mi ovdje cijelo vrijeme zapravo vrlo olako optužujemo i ljude koji uredno i pristojno rade svoj posao, a sve manje ljudi dobivate u državnu upravu, sve manje ljudi je spremno doći raditi taj posao, sve manje ih imamo, vi možete ljude uvesti za neke poslove, ali nisam sigurna da možete iz Nepala, Filipina, barem u prvoj generaciji uvesti ljude koji mogu doći raditi u državnu upravu, položiti stručni ispit i to odraditi, ne možete, možete imati to što imate. Mladi ljudi kad ovo sve zajedno kažu jednostavnije mi je otić negdje drugdje nego raditi to, o tome sam htjela raspravljat, o tom sam htjela ukazivati na ovom zakonu problem koji imamo i koji ćemo imati. Meni su nedavno napisali iz jedno ureda i opće nevažno kojeg, kaže dajte vidite nas ima u ovom trenutku tolko, brojka je bila nekakvih 70-tak, od nas 70-tak više od 50% je 58 i više godina, ne uzimamo nikog novog, ko će nastaviti raditi naš posao. Jel bez obzira na digitalizaciju, bez obzira na kompjutere, bez obzira na to sve zajedno imate posao gdje ipak čovječe morate uključiti glavu o tom sam željela raspravljat, no međutim umjesto da o tome raspravljam, raspravljam o činjenici da mi samo neko proba suvislo, vi kad je bilo riječ o ulju ja sam vas razumjela, ulje ste nabavljali po cijeni koja je bila tržišna, to šta je u jednom trenutku neko napravio akciju, vi ne možete ić od akcije do akcije na tržištu, ali ovo s kukuruzom nije mi jasno pa ubijte me. Hvala lijepo. I vama. Gospođa Ivana Kekin Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Hvala vam. Poštovani predsjedavajući, državni tajniče, suradnici, kolege. Dakle, raspravu o Prijedlogu zakona o strateškim robnim zalihama u prvom čitanju smo pratili zapravo u dramatičnim okolnostima samog početka napada na Ukrajinu. Ono što je naravno žalosno je da i dalje se taj rat odvija i svaki dan nas podsjeća iznova koliko je ovo što podrazumijevamo i uzimamo zdravo za gotovo i koliko je naša stvarnost zapravo krhka. Zbog toga, ali i zbog naših iskustava i potresa i poplava, a i Domovinskog rata jasno je koliko je izuzetno važno da imamo kvalitetne robne zalihe, da imamo dobru organizaciju nabave, da imamo dobru organizaciju skladištenja i da imamo naročito dobru organizaciju distribucije u situacijama potrebe. Problema i afera u upravljanju strateškim robnim zalihama do sada je naravno kao i u većini drugih sektora bilo, a posljednje u slučaju razornog potresa na Baniji kada se nisu dostavljali neophodni šatori i ostale potrebe i kada su kontinuirano bili problemi i u distribuciji i u komunikaciji. Zbog toga je nužno i sasvim jasno da treba više pažnje posvetiti ovom sektoru kako bismo u budućim krizama koje se sada iz ove perspektive čine neminovne mogli izbjeći takve probleme. Nažalost, možemo konstatirati da većina naših prijedloga iz rasprave o prvom čitanju nije prihvaćan. Ponovno ćemo se osvrnuti na čl. 3. zakona koji u st. 1. govori o korištenju robnih zaliha u smislu upućivanja žurne pomoći državama u slučajevima katastrofa, humanitarne pomoći te u slučaju sudjelovanja snaga RH u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Predlažemo ponovo da se upućivanje žurne pomoći omogući i u situacijama kada nismo vojno prisutni u mirovnim i humanitarnim organizacijama, ali smo prisutni sa našom civilnom komponentom tj. kada na terenu rade organizacije civilnog društva. Držimo da premalo koristimo naše civilne kapacitete za slanje u mirovne i humanitarne misije, a ovime bi stvorili pretpostavke za jači angažman civilnih kapaciteta u tim misijama. Također ostalo je nejasno iz prijedloga ovog zakona kako se točno biraju članovi ravnateljstva za robne zalihe, koji su kriteriji za članstvo u ravnateljstvu te nije jasno zašto i ovim zakonom to nije propisano. Jasno je navedeno da robnim zalihama upravlja vlada, a sve poslove vezane uz poslove robne zalihe obavlja ravnateljstvo kao upravna organizacija u sastavu ministarstva nadležnog za gospodarstvo, no kako se bira, koliko članova ima, kako se bira ravnatelj, koji su kriteriji za izbor i ravnateljstva i ravnatelja, tko bira, je li to ministar, je li to vlada koji su kriteriji, koliko traje mandat, jel to neodređeno to sve nije navedeno u tekstu prijedloga ovoga zakona, a potrebno je precizno konkretizirati naročito u svjetlu odredbe gdje nadzor nad stanjem robnih zaliha vodi opet to ravnateljstvo što nadzor naravno stavlja pod veliki upitnik. I znamo da ste sad rekli da se to regulira drugim zakonima, ali upravo zbog važnosti, zbog osjetljivosti ove teme, zbog svih prijašnjih afera smatramo neophodnim da se to precizira i u ovom zakonu kako bi cijeloj javnosti, pa naravno i nama koji raspravljamo bilo potpuno jasno kako se i po kojim kriterijima biraju osobe za ovaj stvarno važne funkcije. Novost koju ćemo ponovno pozdraviti, a koju donosi novi zakon je da se u popisu roba uz onu za prehranu i smještaj uključe osnovna oprema i materijali za zbrinjavanje građana u slučaju prirodnih i drugih nepogoda za koje možemo pretpostaviti da bi se mogle češće događati nego u prošlosti, kao što su recimo osnovni lijekovi, cjepiva, protuotrovi, sanitetski potrošni medicinski materijali i drugo što je nužno za život ljudi. No isto tako ponovno ističemo da se u popis robe koje mogu činiti strateške robne zalihe treba i mora uvrstiti i higijenski materijal s naglaskom na higijenske potrebe žena, s naglaskom dakle na uloške, tampone koji su se u svim dosadašnjim krizama pokazali kao deficitarni. Higijenski pribor za menstrualne potrebe jest nužno potreban za život, doduše onaj ženski pa možda je nekako zato zanemaren, ali žalosno je da to moramo ponovno i opet dokazivati, kao i specifično dječja hrana, konkretno tvornički mliječni pripravak u prahu i tvornički mliječni pripravak spreman za upotrebu koji za novorođenčad i dojenčad do godinu dana predstavljaju zapravo jedini adekvatan izbor mliječne hrane do 12 mjeseci prema svim pedijatrijskim smjernicama. Do sada se to najviše rješavalo raznim donacijama iz inozemstva ili donacijama građana, mislim da se ono mliječna hrana za bebe ne bi trebalo ovisiti o bilo čijim donacijama nego bi država morala to moći osigurati u takvim situacijama. I dalje držimo da se robne zalihe nedovoljno naslanjaju na sustav civilne zaštite i u tom smislu smatramo da bi bilo kvalitetnije robnim zalihama upravljati uz pomoć skladišta i resursa civilne zaštite, a ne autsorsati dakle plaćati privatnim kompanijama poslove skladištenja. Takvo autsorsanje usluge skladištenja može se pretvoriti u rizik upravljanja robnim zalihama, a mi se i inače zalažemo i smatramo da je potrebno jačati kapacitete civilne zaštite između ostalog i u tom području upravljanja i skladištenja robnim zalihama. Ne treba isključiti i mogućnost bolje suradnje sa proizvođačima hrane, sa proizvođačima higijenskih potrošnih materijala i sl. Naime, jedna od mogućnosti je da se npr. konzervirana hrana čuva na samom skladištu tvrtke koja proizvodi tu hranu, na taj način bi osigurali pravovremenu zamjenu hrane i ne bi dovodili u opasnost istek rokova hrane iz robnih zaliha. Te tvrtke zbog toga će imati što će imati ugovore za proizvodnju veće količine hrane bi se trebale obavezati i za skladištenje hrane jer raspolažu već ionako skladišnim prostorima i na taj način bi izbjegli potrebu za unajmljivanjem dodatnih skladišnih kapaciteta. Amandmanom ćemo predložiti da u takvim situacijama tvrtke ne naplaćuju skladištenje robe budući da se od njih zakupljuju veće količine robe i time već ostvaruju solidnu zaradu. Skladištenje robe po nama ne bi se tada trebalo dodatno naplaćivati. Pozdravljamo da je sačuvana norma iz prethodnog zakona da radi provedbe nadzora nad upravljanjem robnim zalihama Hrvatski sabor na prijedlog nadležnog odbora Hrvatskog sabora osniva savez za robne zalihe. Naime, naš je političko upravljački sustav zadnjih 30 godina pokazao jedno pravilo, a to je da manjak nadzora uvijek proizvede višak afera tako da smatramo dobrim da saborski nadzor bude obavezan. Podnijeti ćemo u tom smislu amandman koji jača ulogu saborskog savjeta posebno u domeni provjere ugovora koje robe zalihe potpisuju s privatnim pravnim i fizičkim osobama vezano za najam skladišta. Apeliramo da podržite taj amandman kako bi uveli i parlamentarni nadzor nad tom vrstom potencijalno mogućeg sukoba interesa, korupcije i svih tih učestalih bolesti od kojih patimo. Također pozdravljamo u Članku 15. stavak 3. produljeno razdoblje nemogućnosti obavljanja poslova skladištenja pravnim i fizičkim osobama kojima je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti s 2 na 5 godina što je i bio prijedlog u provom čitanju. Na probleme koje smo naveli ponovno ću reći, podnijet ćemo amandmane u vječnoj nadi da će barem neki od njih biti pročitani i eventualno prihvaćeni. Hvala. Gospodin Branko Grčić, ispred SDP-a ako se ukazuje, nije, gubi pravo. Gospođa Nada, Nadica Dreven Budinski isprad HDZ-a, izvolite. Izvolite, ukazala se, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, evo kao što je i predstavnik predlagatelja istaknuo da je važeći zakon o strateškim robnim zalihama datira još iz 2002. godine je zastario u dijelu koji predviđa što sa robnim zalihama koje su ostale iz vremena tržnog funkcioniranja odnosno operativnim zalihama koja sada više ne postoje u našem zakonodavstvu stoga je potrebno donijeti novi zakon koji će efikasnije odgovoriti na novonastale izazove elementarne nepogode, pandemije, potresi, poplave i slično u smislu operativnosti donošenje bilance strateških robnih zaliha, upravljanje robnim zalihama, bržeg popunjavanja i normiranja novih potrebnih proizvoda u bilanci roba strateških robnih zaliha. Pa bi sad istaknula i bitne razlike između prijedloga zakona i konačnog prijedloga zakona. Pa tako bi u Članku 5. konkretno stavak 3. izmijenjeno je da se u bilanci strateških robnih zaliha revidira svake godine te su dodani novi stavci 4. i 5. koji predviđaju iznimke u odnosu na donošenje jednogodišnje revizije bilance strateških robnih zaliha. U slučaju da ministarstvo nadležno za gospodarstvo u postupku očitovanja od strane nadležnih tijela za reviziju bilance strateških robnih zaliha ne zaprimi ni jedan prijedlog za reviziju iste ministarstvo nadležno za gospodarstvo neće predlagati reviziju bilance strateških robnih zaliha već je dužno o tome obavijestiti Vladu RH i nadležni odbor Hrvatskog sabora. Članak 5. dopunjen je na način da uz navedena nadležna tijela ravnateljstvo može nabavljati određenu robu i na traženje glavnog vatrogasnog zapovjednika. U Članku 7. određuje se da Hrvatski sabor osniva savjet za robne zalihe. Precizirano je u stavku 3. Članak 7. trajanje mandata članova savjeta za robne zalihe. Radi određenosti pravne norme u Članku 9. stavka 1. naveden je akt kojim Vlada RH donosi godišnji program strateških robnih zaliha. U Članku 15. stavka 3. izmijenjeno je i razdoblje nemogućnosti obavljanja poslova skladištenja pravnim i fizičkim osobama kojima je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti s 2 na 5 godina. U Članku 19. dorađen je izričaj da ravnateljstvo podnosi izvješće ministru nadležnom za gospodarstvo. Umjesto inspekcijskog nadzora ovlašteni službenici ravnateljstva provode kontrolu nad provedbom ugovora o uskladištenju, čuvanju robnih zaliha i stanju robnih zaliha dok inspekcijski nadzor provode nadležni inspektori. Ovlašteni službenici ravnateljstva u kontroli provedbe ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju robnih zaliha mogu zatražiti otklanjanje utvrđenih nedostataka i premještanje robe na trošak skladištara umjesto naređivanja istog te stoga nije potrebno pripisivati akt kojim im se to omogućava, a posljedično niti pravnu zaštitu jer se ne radi o upravnom aktu. U točki 3. popisa roba koje može činiti strateške robne zalihe podskupina proizvoda medicinski proizvodi dopunjen je navodom ostali medicinski proizvodi koje odredi vlada bilancom. Iznosi novčanih kazni za prekršaje su povišeni. Prekršajne odredbe odnosno novčane kazne su propisane u kunama i eurima kako bi se osigurala učinkovita i pravodobna prilagodba pravnog okvira RH uvođenjem eura kao službene valute. Ovim zakonom i dalje se zadržava popis robe na dugoročniji način prikazivanjem skupina proizvoda tako da će detaljne pojedinačne artikle propisivati bilance strateških robnih zaliha koje će donositi Vlada RH. Osim dosadašnjih skupina proizvoda kao što su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i neprehrambeni proizvodi uvodi se i novina, a to su lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijali i zaštitna oprema. Ukida se čuvanje robe u novcu jer se je to s pozicije proračuna i funkcioniranja robnih zaliha nepotrebno i nefunkcionalno. Sva roba predviđeno u bilanci o robi, te se sukladno istome bilanca popunjava sukladno financijskim mogućnostima proračuna što se definira državnim proračunom, tj. proračunom kroz godinu koja slijedi. Donošenjem ovog Zakona o strateškim robnim zalihama neće zahtijevati dodatna sredstva u odnosu na postojeći Zakon o strateškim robnim zalihama za provedbu kojeg su osigurana sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijom 2023. i 2024. godinu. Predloženim rješenjem omogućit će se još bolje funkcioniranje robnih zaliha za slučajeve propisane zakonom, te će omogućiti Vladi Republike hrvatske da na efikasan način sukladno zakonu o strateškim robnim zalihama brzo i promptno djeluje putem Ravnateljstva za robne zalihe, civilne zaštite i ostalih tijela i organizacija koje su uključene u sprječavanje i saniranje katastrofa kako ratnih, klimatskih i humanitarnih, te u slučaju velikih nesreća, bioloških događanja, tehničko-tehnoloških događanja i ekoloških Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje Zakona o strateškim robnim zalihama. Hvala. **Dretar, Davor (DP)** Hvala najljepša poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Da mi to narodski kažemo što su u stvari robne zalihe? To je ono isto što su imale i naše bake i naši djedovi, dakle samo dignuto na razinu jedne države. Možemo to nazvati ostava, smočnica ili špajza kako god želite. To je ono što svako domaćinstvo stavlja na stranu za zlu ne trebalo. Jednako tako i svaka odgovorna država stavlja na stranu nešto za zlu ne trebalo i to je potpuno razumljivo. Jer ako to radi moja baka Katica, onda je sasvim razumljivo da to radi i jedna odgovorna država. E sad, što je moja baka Katica stavljala u svoju špajzu i što Hrvatska država stavlja u svoju dvije su naravno različite stvari. Moja baka nije morala stavljati cjepiva, nije morala naravno stavljati šatore, agregate i ostale stvari koje su navedene u ovom ovom popisu robe koja može činiti strateške robne zalihe kojem osobno i načelno nemam ne nalazim nekih zamjerki osim što bih bio suglasan sa poštovanim kolegicama, te bih svakako naravno dodao i sredstva za žensku higijenu, a za one najprogresivnije naravno i hranu za kućne ljubimce. Ostatak naravno naročito u dijelu lijekova, cjepiva, te medicinskih materijala nisam niti kompetentan komentirati, pa ću to i preskočiti. u stavci dva neprehrambeni proizvodi koji mogu činiti strateške robne zalihe, građevinski materijali, proizvodi od plastičnih masa, no pretpostavljam da je to ipak preciznije riješeno nekim internim aktima koji to ipak malo preciznije mogu objasniti. U svakome slučaju prolaz kroz zakon i ono što su ovdje izrekle poštovane kolegice i kolege iz oporbe meni moram priznati izgleda dosta zgodno, da se dan prije rasprave o robnim zalihama u hrvatskom medijskom prostoru baš pojavi priča o otkupu kukuruza. Meni osobno zvuči kao mamac, kao jako dobra tusta udica na koju se oporba uhvatila, a ako budemo iskreni izvan svih ovih financijskih spekulacija što ako kupiš po tržišnoj, a prodaš po nešto nižoj cijeni od one koju ravnateljstvo ovdje traži koliko možeš zaraditi novaca, gdje će uopće biti taj kukuruz. Mislim da je rasprava o tome potpuno nepotrebna budući da ovaj natječaj još nije zaključen. Hoće li uopće nastaviti postojati u ovoj formi, hoće li biti zaključen iskreno nadam se da neće zato što sam po sebi i nije osobito smislen. No, smatram da na njega ne treba trošiti previše riječi. Možda je čak evo jedna obična mala navlakuša ne bi li se malo zamaglilo samo stanje, odnosno način upravljanja robnim zalihama kako bi rekla moja baka Kata „an ženeral“. Recimo članak 3. stavak 2.: „Robne zalihe se ne mogu koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu Republike Hrvatske“. Zaboravili smo, mislim da će me i poštovana kolegica Orešković ovdje kao pravnica podržati. podržati. Ne bi li trebalo pisati „robne zalihe se ne smiju“. Ne znam kakva je to definicija „ne mogu“. Mislim da je precizna i jasna razlika između ne mogu i ne smiju. Nadam se da smo to trebali uočiti još za vrijeme prvog čitanja i vidim da je ovdje bilo tih nomotehničkih ispravki. Molio bih da se to ako ikako stignemo još promijeni. No, ovo je još jednom zakonska definicija što kao što je ovdje spomenulo nekoliko kolegica i kolega kada privatni poduzetnici, udruge ili bilo kakve druge organizacije pomoću robe iz državnih robnih zaliha sudjeluju na tržištu. Navodno neki od njih čak tu robu nikada nisu niti platili. To je onda očigledno ne otklanjanje, nego izazivanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu Republike Hrvatske. Jer kao što smo stotinu nebrojeno puta do sada vidjeli država jest loš gospodar i u slučaju nekretnina, pa smo tako prije godinu, godinu i pol dana ovdje u Zagrebu imali problem gdje su u centru grada pronađene elitne nekretnine stavljene u punu funkciju za koje po godinu, dvije a u nekim slučajevima i po 7, 8 godina nisu plaćene najamnine. I to je naravno izazivanje poremećaja i izazivanje nefunkcionalnosti i nestabilnosti. Jer ako netko može poslovati sa elitnim prostorom u centru glavnoga grada Hrvatske, a ne plaćati ga naravno da je u povlaštenoj privilegiranoj poziciji u odnosu na nekoga ko ko to plaćati mora. Jednaka je takva stvar i sa svom robom iz robnih zaliha jer vidi se i ovdje u obrazloženju nekih primjedbi koje nisu prihvaćene tijekom prvoga čitanja gdje precizno piše Hrvatska se opredijelila za strateške, a ne tržišne odnosno tržne robne zalihe. Dakle, roba iz robnih zaliha ni na koji način se ne bi smjela tržišno koristiti, osim naravno kada govorimo o robi koja ima istek roka trajanja. Naravno da jedna mješalica za beton ili jedan agregat ili tisuće i tisuće litara goriva mogu stajati gotovo pa neograničeno u nekim skladištima, ali naravno prehrambene namirnice kraćeg roka trajanja podložne su činjenici da jednoga dana izlaze iz skladišta robnih zaliha RH. E sad tu dolazimo do ozbiljnog pitanja kako i dalje što s njima? Pretpostavljam poštovani g. državni tajniče da postoji precizan pravilnik koji to propisuje naravno. Ali kad se sjetimo jedne grozne priče od prije nekoliko godina opet ću reći navodne, nisam se onda još bavio politikom pa nisam imao ni mogućnosti, ni instrumenata, a niti sposobnosti da to istražim, da su tijekom inspekcijskog nadzora u jednom ugostiteljskom objektu pronađeni određeni prehrambeni artikli koji su trebali biti uništeni sukladno isteku roka trajanja. Opet kažem navodno, budući da je to bilo prije dosta godina sada se više ne može ništa istražiti. Iskreno se nadam da to nije istina jel to je ponovno teško kršenje čl. 3. st. 2. Bio bi suglasan i sa kolegicom Kekin, da čl. 4. u cijelom svojem dijelu naročito stavci 2., 3. i 4. ne definira niti način imenovanja članova ravnateljstva, ravnatelja samoga ravnateljstva te je sve to zajedno poprilično ostavljeno ponovno jednom internom dokumentu, jednom podzakonu, jednom pravilniku, a često mi ovdje molimo da se nama kao zastupnicama i zastupnicima ipak takve stvari daju na znanju, a onda naravno putem nas i hrvatskoj javnosti. Čl. 7. definira savjet za robne zalihe koji vrši provedbu nadzora nad upravljanjem robnim zalihama. Trenutno u tome savjetu su gospoda saborski zastupnici Ante Sanader, Boris Milošević i Daniel Spajić te dr. Slavko Perica i Mladen Šurbek barem po onome što je trenutno dostupno na mrežnim stranicama. Imali su i sjednicu prije nepuna dva mjeseca, dakle očigledno tu se radi dobro, no voljeli bi još jednom da osim jednogodišnjeg izvješća ovdje u saboru imamo barem šestomjesečna, dakle da dva puta godišnje možemo dobiti izvještaj savjeta pa onda ravnateljstva pa da ga pročitamo i vidimo ovdje u HS-u i da možemo o njemu malo kvalitetnije raspravljati. I to bi načelno bilo sve osim ovoga dijela u čl. 17. koji govori o tome kako skladištari moraju postupati sa robom koja im je dana na skladištenje odnosno St. 5. je opet malo nečist u slučaju pokretanja predstečajnog i stečajnog postupka nad skladištarom kod kojeg je uskladištena roba koja naravno čini robne zalihe, priznaje se izlučno pravo u korist ravnateljstva na temelju ugovora što je potpuno jasno i to u količini i kvaliteti određenoj ugovorom odnosno u novčanoj protuvrijednosti u slučaju da robe koja čini robne zalihe nema. Dakle, ovdje je zakon ostavio mogućnost da robe koju smo nekome dali na čuvanje, a ono otišao u stečaj nema. Dakle, popala maca, ko zna gdje je, niti se država može naplatiti, niti može izvući tu robu van jer je očigledno ta roba iskorštena u nekakvom u nekakvom poduzetničkom procesu i kao takva je isparila. Mislim da je i tu trebalo biti puno jasniji i puno precizniji jel na to je između ostalog naravno i način zaštite imovine svih nas, a između ostalog to su i robne zalihe RH. Hvala. **Radin,

Malo bih raspravu usmjerila u drugom smjeru od odnosa na u odnosu na ono što je do sad rečeno, a onda bi se vratila na ono što je do sad rečeno. Nije slučajno da državni tajnik ovdje postavlja pitanje i zapravo se argumentira argumentira svoj stav na naše kritike da se da je ovdje riječ o nepoštenom zarađivanju odnosno profitiranju na nečemu što bi trebala biti temeljna sigurnost u uvjetima rata, poplave, potresa itd. sa argumentacijom da je on za tržišnu privredu. Zašto? Mislim iako je to rasprava koju uglavnom izbjegavamo u ovom saboru. Pa zato što vam u ovom zakonu stoji mislim da je to čl. 2., da se robne zalihe koriste isključivo i samo u korist i u svrhu opskrbe opskrbe stanovništva Hrvatske i potreba stanovništva Hrvatske. Sad ja bih samo htjela i znam da to nije ovdje popularno reći, da bi zapravo ekonomija trebala biti u svrsi proizvodnje stanovništva neke zemlje, a ne u svrsi proizvodnje profita. I da dolazimo do aporija i kontradikcija kada tako proizvodimo nije nepoznato ako niz kojeg drugog očišta, a onda iz očišta ekološke katastrofe. Znači sasvim je sigurno ukoliko budemo proizvodili isključivo dakle po principima tržišne privrede da će ono što nazivamo globalnim zatopljenjem proći onu točku od …/Govornik se ne razumije/…znači točku koju nećemo više moći vratiti i globalno zagađenje će biti kraj ove planete, no dobro, to je nepopularna rasprava, uglavnom je sasvim logično da se po tržišnim principima ekonomija odvija i da ne postoji znači način da to okrenemo, da zapravo počnemo proizvoditi za potrebe, a ne za proizvodnju profita, ali onda dolazimo do nekih aporija i nekih proturječja, zašto se onda državni tajnik i obraća nama sa kritikom aha, pa to je tržišna privreda, evo jedan od takvih proturječja je činjenica da je ovdje, vjerojatno ne mogu prejudicirati, sve po zakonu, imamo tvrtku koja će profitirati i to nepošteno, znači iz našeg očišta i iz naše perspektive nepošteno, znači nije u redu da neko zapravo od države dobija sredstva koja nisu tržišna jel nego su puno više od tržišnih, da se kupuje kukuruz, da država kupuje kukuruz po cijeni višoj od 3 kune iako je dakle cijena tržišna negdje 2,4 i da će neko na takvoj možda i preprodaji jer je riječ o firmi koja se uopće ne bavi znači proizvodnjom kukuruza zaraditi 40 milijuna kuna i onda državni tajnik kaže ja ću uvijek braniti zakone koji znači slične zakonima EU, ja nikad neću znači braniti zakone koji će bit kontra tržišne privrede, ali i sad će mnogi možda i s lijeve strane ove sabornice reći to jest tržišna privreda, ali iščašena jel to je neki krovni kapitalizam, ortački kapitalizam, ali zakon odavno i legislativno gledano najvjerojatnije je državni tajnik u pravu i nikom neće pasti dlaka s glave jer je sve po zakonu kao što je možda i po zakonu velika znači, veliki skandal o kojem pričamo već mjesecima, a to je krađa milijardu kuna iz INA-e, sve je po zakonu, sve je tržišno, tržišni principi su zadovoljeni, ali mi ćemo izgubiti milijardu kuna, ljudi će živjeti lošije, ljudi neće imati niti osnovnu zdravstvenu zaštitu po svemu sudeći novim Zakonom o zdravstvu, nećemo imati nikakva radnička prava. Jutros mi se javio jedan sindikalist sa slučajem u kojem u javnoj državnoj firmi radnika poslodavac tuče doslovno i nemaju apsolutno nikakvu, nikakovu mogućnost zaštite tog radnika itd., itd., sve je, sve je regularno, ali pacijent umro. Zbog toga bih apelirala da se, znači ako se baš strogo držimo ovog zakona možemo govoriti o čl. 5., recimo da se popis proširi sa higijenskim ulošcima, da se proširi sa drugim stvarima koje su već amandmanima bili navedeni, ali mimo znači samog zakonodavnog okvira mislim da je ovakav zakon dosta pogodan za neke šire rasprave o tzv. ekonomiji, ratnoj ekonomiji, znači ekonomist list je govorio o ratnoj ekonomiji, ratnoj ekonomiji, zato mi ovdje zapravo i razgovaramo o nečemu o čemu nećemo možda razgovarati u narednim godinama koje slijede ukoliko prevladamo ratnu krizu, nekim čudom ekološku krizu, što je malo izgledno, epidemiološku krizu, ako uspijemo zapravo sanirati posljedice potresa, što je isto malo izgledno gledajući sada, ali vjerojatno će svi na to zaboraviti, onda više nećemo govoriti o onom što list naziva ratnom ekonomijom, ratna ekonomija je ekonomija koja uistinu se naziv je ružan, pa ima negativnih konotacija, al to je ekonomija koja se orijentira za potrebe, znači proizvodnja za potrebe, proizvodnja za potrebe stanovništva, održivi razvoj, proizvodnja koja uistinu ne vodi se profitnom logikom nego se vodi logikom dobrog života znači da svi imaju zadovoljeno zdravstvenu zaštitu, da svi imaju dostupnost obrazovanja, da svi imaju dostupnost stanovanja, da svi imaju mogućnost stvaranja prihoda od kojih mogu živjeti ili, pa zašto ne i prevladavanja prevladavanja robno-novčane ekonomije, tada više nećemo pričati uopće o kriznim uvjetima, o ovim tipovima znači nabave koji idu u smjeru zaštite stanovništva jer uglavnom znači u kapitalističkoj privredi, a to nije obilježje nekog krovni ili ortačkog kapitalizma, same potrebe stanovništva uopće nisu u fokusu i nisu bitne nego je bitna samo zarada i profit.

lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Nastavi ću tamo gdje je otprilike kolegica Peović stala s onom misli o ratnoj ekonomiji i o tome da što znače strateške robne zalihe, ja uvijek prepoznajemo, ne kad stvari odlično funkcioniraju nego onda kad imamo problem. Nekako je puno zgodnije raspravljati i puno zgodnije je s ove govornice govorit kad ste možda se susreli s problematikom i nekako u stvarnom, realnom životu izvan ove sabornice bili u određenim problemima. Moj prvi susret sa što znače strateške robne zalihe je bio nakon one velike poplave na području Cvelferije kad smo u relativno kratkom vremenu, a kratko vrijeme je bilo odmah, trebali imati kontejnere da smjestimo ljude, ali ne samo ljude nego da smjestimo i jel je i zdravstvena stanica bila dakle skroz pod vodom, dakle da smjestite i da možete nešto raditi i trebali smo tad nešto što je bilo specifično, odvlaživače i tad se pokazalo da imamo relativno malo kontejnera i problem s kontejnerima nam je bilo izuzetno veliki, ali i kako koristiti odvlaživače, to je bio poseban problem i mogli ste ih jedino nabaviti eventualno kod nekih građevinskih firmi i sve ostalo i iza toga naravno je, znate svaki put kad vas tako nešto strefi ili kad vas nešto tako, takvo desi državu ko što država onda smo pametniji sa idejom da je to na zalihi, a da nikad ne treba. I tad su nabavljeni i kontejneri u puno većim količinama nego što je bilo prije što se nažalost pokazalo, nije prošlo puno vremena ponovo smo imali potres i pokazalo se da to jednostavno trebate imati, to su neke stvari koje trebate imati. ja sam nekako htjela i bilo bi puno draže da je danas sve ozračje ovog zakona bio u kontekstu toga što to znače robne zalihe, kako o njima govoriti, no međutim nažalost svaki put kad je riječ o strateškim robnim zalihama mi govorimo u kontekstu nekih bivših afera, nekih sadašnjih evidentno i nekih budući i što nije, što je zapravo loše. Loše je za to što ti ljudi rade, loše je za to što treba biti. Ja nekako svakom propisu i svakom zakonu pristupam na način da ništa nije uklesano u kamen i da sve zajedno može biti bolje i da sve zajedno se treba i bolje odvijati i tome je tako. I tu ću sad još posvetiti jedan dio, dakle svaki put kad imamo, mi imamo na Odboru za gospodarstvo imamo izvješće o stanju strateških robnih zaliha, imamo jedno izvješće koje je javno i koje možete sve zajedno, a imate i ono tajna. Moram priznati da mi nikad nije jasno zašto je to tajno, tajno jer otprilike imate 20 kopija pa je onda pitanje koliko je što tajno tajno, ali dobro. A kad nešto kopirate ili printate na printeru taj čas to što ste isprintali iz tajnog postaje javno, ali o tome toliko. I onda zapravo vi iz toga vidite neke potrebe. Ono što cijelo vrijeme vi stu ukazujemo i ja želim isto ukazati je potrebe higijenskih potrepština odnosno da budem potpuno jasna menstrualnih potrepština za žene što mora biti na strateškim robnim zalihama bez obzira što se opiru ili ne opiru to je nešto što tu jednostavno treba biti. Ali ću naravno uvijek mi misao pobjegne negdje drugdje. Neki djelatnici u Ministarstvu gospodarstava su u posebnom uredu koji se zove ravnateljstvo, oni tamo, ja sam budući da sam svoj radni vijek na ovaj ili onaj način bila u državnoj upravi uvijek imam dosta veliko razumijevanje prema ljudima koji rade tamo jer mi uvijek imamo osjećaj da i uvijek ih volimo napadati, tamo je glavnina ljudi koju uredno, savjesno i odgovorno rade svoj posao i oni su dužni provoditi zakone takovi kakovi jesu, dobri, loši, polovični, ali takovi kakovi jesu. Čim izađu iza tog, izvan tog okvira tih zakona zapravo oni se nalaze u problemu to da nekom objašnjava da u zakonu piše ludost neće ići, neće ići kad mak na konac neće ići nego je nešto drugo. I ono što mislim da je bi bila zadaća nas tu svih zajedno da malo kad dođemo zakon promislimo o ljudima koji ih provode i promislimo o tome da

Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, kao što sam već ranije napomenuo pozdravljam i pohvaljujem vaš prijedlog koji ste dali predlagatelju koji je prihvaćen, ali također evo vjerujem da se slažemo i da će u prijedlogu zakona onaj dio koji se tiče mogućnosti brzog, žurnog reagiranja Vlade RH u izvanrednim situacijama da dodatno mijenja bilancu robnih rezervi i da dodaje pojedine proizvode za koje se ukaže potreba kažem u takvim izvanrednim situacijama da će se na taj način uz učestalije revidiranje potreba i stanja bilance robnih zaliha da će se jednostavno omogućiti još bolja, kvalitetnija operativnost u nekakvim težim izvanrednim situacijama kakve smo imali prilike vidjeti. Hvala lijepa. šimić Hvala lijepo kolega Šimić. Dakle, neke stvari vi, neke stvari su jednostavne i neke stvari vi možete kroz bilance ovakve ili onako ovaj nadoknadit, ali neke stvari nisu. Ja sam namjerno svoj govor počela s tim da kažem koje je bilo moje iskustvo. Dakle, u jednom trenutku vi imate 3.000 obitelji koji ne mogu živjeti u svojim kućama, ne mogu jer su im kuće pod vodom i da hoće. Dakle, iza toga ide nekakav proces, vi ih morate negdje smjestiti. I u tom trenutku pitate naravno kog pitate, pitate strateške robne zalihe koje vam kažu da imaj 10-ak kontejnera. Vina tržištu kontejnere ima jedan određeni rok za to sve zajedno, dakle nešto posudite, ali onda nastaje problem s odvlaživačima kojih u jednom trenutku vi trebate ogromnu količinu, ali za mjesec dana ih više ne trebate. I sad su tu brdo problema koje imate, koji, a država je u svemu tomu ipak malo intertna i spora. (RF)** Iskoristit ću svoju repliku da nastavim ovo što ste, o čemu ste počeli pričati znači o kontejnerima, znači kad smo mi sada imali situaciju nakon potresa, u potresom pogođenim područjima znači Baniji smo imali situaciju da nije bilo dovoljno kontejnera Radnička fronta je uputila jedan zahtjev ili prijedlog da se u našim brodogradilištima koja su i ovako znači ekonomski devastirana možda pokrene upravo proizvodnja kontejnera jer su radnici upozoravali pogotovo oni iz Uljanika koji su bili izuzetno dugo uključeni i sami znaju proizvodnju naši upućeni su u te proizvodne procese da bi naša brodogradilišta bila opremljena zapravo za tako nešto i za proizvodnju kontejnera. Pa ne bismo li možda istovremeno znači poticali naš gospodarski razvoj i robne zalihe osiguravali jer ne morate vi vjerojatno imati na lageru da tako kažem te kontejnere, ali ih morate brzo moći sastaviti pa da se to dvoje spoji. Hvala. (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Peović, ja mislim da kad otvorimo temu kontejnera da temu kontejnera možemo sagledavati sa svih mogućih strana. Dakle, mi slijedeću srijedu, odnosno nedjelju počinje Svjetsko prvenstvo u Kataru ili Katru i tamo je jedan od stadiona koji će oni razmontirati nakon Svjetskog prvenstva napravljeno od kontejnera, ali to su oni brodski kontejneri u kojem vi zapravo prevozite robu. Razlika između brodskih kontejnera u kojim prevozite robu i kontejnera kojima ljudi moraju obitovati je dosta velika. E sad, dolazimo do onog suštinskog problema koji mi vidimo, koji je problem sa kontejnerima, da samo imam jednu digresiju, recimo, od kontejnera Australci grade svoje nekakve kuće, čak su i publicirane i to onak' dosta, dosta zgodno izgleda i sve zajedno, ali Australci žive u nekim drugim vremenskim uvjetima nego mi. Ti kontejneri kad govorimo, oni nisu ni namijenjeni, ovi koje mi imamo da ljudi žive godinama. Oni su namijenjeni za jednu … …/Upadica Radin: Hvala./... Hvala lijepa, ispričavam se. Došlo je do krađe, zastupnica Peović mi je upravo maznula repliku jer ... …/Upadica: Nema veze./… … sam ja upravo i to htio pitati sa naglaskom na modularnost tih kontejnera. No eto, onda samo bih molio vaš komentar, budući da sam i sam u izlaganju rekao da jednom godišnje imamo mogućnost ovdje u Saboru dobiti izvješće o upravljanju robnim zalihama. Ja osobno mislim da bi trebalo dva puta godišnje budući da i Savjet za robne zalihe ima obavezu kvartalnog zasjedanja.

ovi ljudi koji žive na Baniji i u tim kontejnerima, oni, ti kontejneri nisu namijenjeni da ljudi žive u njima 3, 4 ili 5 godina. Oni su namijenjeni da netko u njima živi 6 mjeseci do godinu dana i iza toga dakle oni su nekakva pomoć. Ti kontejneri se inače u gradilištima koriste, tamo u gradilištima, šefovi gradilišta odnosno i kad vidite, oni, oni su svi onako debelo obučeni, ali manimo tu smisao. U prvom čitanju je moja ideja bila da bude jedanput godišnje. Vi imate tu ideju da zapravo bude dvaput godišnje. moram priznati, hajmo mi krenuti jedanput godišnje pa ćemo onda lako vidjeti gdje dođemo. Jer to vam je ono, kad si stavite preveliki cilj, onda ga nikad ne ostvarite. Ako si stavite neki realni cilj, realno je i da ga ostvarite. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem. Poštovana kolegice, prije ste državnom tajniku rekli, naravno, da ove sve afere nisu njegova krivica i ja se apsolutno slažem s vama. Jednostavno je to breme koje mora nosit kao državni tajnik iz područja tog resora. Međutim, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, nekako je uvijek zajednički nazivnik svih tih afera HDZ-ova Vlada. Primjerice, od 1993. do 2000. godine utvrđeno je da se pokralo iz strateških robnih zaliha nekakvih 450 milijuna kuna, podignute su stotine kaznenih prijava i ja osobno ne znam da je itko za to odgovarao od skladištara koji su čuvali robu do Agrokora kod kojeg su, kod kojeg zapravo, u čijim prodavaonicama se našla ukradena pšenica. Ja bih vas zato zamolila na komentar, kako vi mislite da je to normalno u našoj državi da se novac poreznih obveznika zapravo krade? Mi smo od kad se osnovala hrvatska država imali vrijednost, prvotnu, utvrđenu strateških robnih zaliha 2 milijarde kuna, a danas nam je ona na 550 milijuna kuna. **Radin, Furio Hvala lijepo. Mislim da je vaše pitanje puno šire od strateških robnih zaliha, a ja ću onda probati jednostavnije odgovoriti. Ja, ja zaista uhvatim, ne znam više je li to ljutnja, mala snaga ili čak u jednom dijelu agresija kad čitate da jedan umirovljenik se jedno jutro probudio i na svom računu zatekao 500 milijuna kuna. Vidi čuda, ne znam je li to znao napisati. Kad čitate da imate tvrtku koja se zove Rada 3D koja se do sad bavila ovaj, nekakvom vunom, a odjedanput kupuje nekakve loše plasmane, pa prodaje, pa sve zajedno i onda vidite da je tu, nazivnik je isti. Problem je u tome što je cijelo vrijeme nazivnik isti. U nazivniku, da bi se netko bavio i kvalitetnom politikom u nekim drugim zemljama, završe nekakvo obrazovanje i sve ostalo. Kod nas, dovoljno je biti član HDZ-a. Zahvaljujem. Poštovana kolegice, mi i dalje držimo da se robne zalihe po ovom zakonu premalo oslanjaju na sustav civilne zaštite. Govorili smo o tome u prvom čitanju, govorili smo i danas u ime kluba. Smatramo da bi bilo kvalitetnije robnim zalihama upravljati uz pomoć skladišta i resursa civilne zaštite, pa evo molim vas vaš komentar na to. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sigurno da bi to bilo učinkovitije, jednostavnije ali ja nekako nastojim svaki put nastojim biti to mi je možda i mana nekako poštena i korektna u odgovorima. Ne možete to za sve. Dakle, za dio apsolutno da. I taj dio koji je, da isplati se uvesti još dodatnu energiju, napor i sve ostalo. Jer vama, kad vam trebaju te zalihe? Pa ne trebaju kad sve dobro funkcionira i kad je lijepo vrijeme, vani nam je sve super, sve je odlično. Treba vam u ekstremnim uvjetima. Vama to neće trebati za dva mjeseca kad se nekom nešto desi. Njemu ovaj čas kad čovjek ostane bez svega u ovom trenutku treba. Dakle, to su neki procesi koje bi operativno bilo i jednostavnije. Za neke stvari koje su ako kažem državnog interesa ne možete to tako napraviti. Ali za neke stvari da i tu valja u budućnosti promisliti o tom jednom iskoraku da budemo operativniji, jer bi bili operativniji. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Nemate više replika. I sada je na redu gospođa Sanja Radolović. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas smo ovdje zaista jako puno već toga rekli o hrvatskim strateškim robnim zalihama. Međutim, ja jednostavno ću se morati vratiti malo u povijest da se svi skupa podsjetimo što se događalo sa hrvatskim strateškim robnim zalihama. Ali prije nego šta posegnem u daleku hrvatsku povijest podsjetit ću samo da je državna revizija prošle godine dok je samo izvješće još nosilo, klasificirano je bilo kao vrlo tajno, rekla da je utvrdila čak 17 naloga i preporuka od strane Državnog ureda za reviziju, sve u cilju učinkovitijeg upravljanja za razdoblje 2019. i pandemijske 2020.g. kada je bila važna i strateška uloga samog ravnateljstva u nabavi raznih medicinskih potrepština od izuzetne važnosti. Ono što je tad bilo naravno svima nama jako čudno što to javnost ne smije znati, što mediji ne smiju znati što je zapravo utvrđeno u tom nalazu državne revizije i mi dan danas ne znamo da li je samo ravnateljstvo postupilo u skladu s tim nalazima i preporukama. Također treba reći da je održavanje vlastitih skladišta ravnateljstvo lani stajalo 4,8 milijuna kuna što je čak 60% više u odnosu na 2020.g., a treba napomenuti kako se i dobar dio naših strateških robnih zaliha iznimno čuva u skladištima privatnih i fizičkih osoba, mi ne znamo u čijim to skladištima, kako se to kontrolira, na koji način, a zašto govorim da je to važno, pa zato jer ću se sad vratiti u malo dalju povijest. Dakle od 1996. do 2000.g. iz rezervi je naprosto iščezla roba u vrijednosti 459 milijuna kuna, podignute su stotine kaznenih prijava gdje je utvrđeno da su čak i sami skladištari robu čuvali kao državnu, a prodavali je kao svoju. Zatim, imali smo situaciju sa 108 tvrtki koje su oštetile državu za gotovo pola milijarde kuna jer nikada nisu platile robu kupljenu od strane Ravnateljstva za robne zalihe. Imali smo morbidnu situaciju, zaista je moram nazvati morbidnom, kada je Podravka se tad branila da su oni jednostavno isporučili godinama ranije robnim zalihama pomoć za poplavljenima u Slavoniji, a onda su ti paketi sa već isteknutim rokom trajanja prehrambenih namirnica stigli do naših hrvatskih vatrogasaca kojih su ih tako konzumirali 2019.g.. Imali smo situaciju sa slučajem Agrokor kojeg ne mogu propustit ne navesti, moramo se sjetiti nestanka 18 tisuća tona pšenice iz đakovačkih skladišta. Agrokor se tada onda pravdao da jednostavno naprosto nije znao da kupuje ukradeno, a ta roba se zatim zatekla u njihovim maloprodajnim lancima. Moram podsjetiti i na situaciju 2000.g., dolazak SDP-ove vlasti kada se utvrdio 144 milijuna težak manjak u robnim zalihama za koji nitko do dan danas nije odgovarao i kada je napravljena detaljna analiza kojom je utvrđeno da je od osnutka hrvatske države do tadašnje 2000.g. da su naprosto robne rezerve smanjene, pazite sad, sa 2 milijarde kuna na 550 milijuna kuna. Mislim ovo je, govorimo o pljački većoj od razmjera, iščezla je roba više nego što se opljačkalo sada u INA-i. Također ono što mene jako zanima, a danas nismo dobili odgovor, sad već bivši ministar Marić prošlim rebalansom osigurao je 697 milijuna kuna iz državnog proračuna da se popune strateške robne zalihe. Ja ne mogu nigdje naći podatak na koji način smo ih mi popunili, s čime, kolko smo za to platili, osim ovih nekoliko stvari što čitamo po medijima vezano za samo ulje, vezano za kukuruz, a kad sam već spomenula ulje ne smijemo zaboravit niti aferu iz svibnja ove godine kada je ravnateljstvo opet, kao što je sad situacija s kukuruzom bila, kupila ulje po cijeni po kojoj su ga mogli otić kupit u bilo koju maloprodajnu prodavaonicu. te, sve to ne govori dovoljno u prilog tome da treba jedna strateška detaljna analiza, procedura učinkovitog upravljanja strateškim robnim zalihama ja ne znam što onda više govori osim ovih samih brojki,

Uvažena kolegice Radolović, ja ću vas doista pohvaliti za ove brojke koje jako mali broj građana, a i zastupnika uopće zna i one samo potvrđuju moju tezu koju sam u replici rekla predlagatelju, a to je da je Hrvatska postala mala zemlja za veliku korupciju u robnim zalihama, a možemo to proširiti i na tezu da smo mala zemlja za koruptivne zakone koji su skrojeni ciljano baš da korupcija bude takva kakva jest. Stoga u ovom zakonu ja zapravo ne vidim apsolutno nikakav iskorak, a ono što doista nedostaje nedostaje to da se ti preventivni mehanizmi i veća transparentnost u pogledu podataka što u robnim zalihama imamo, kojima od njih istječe rok trajanja, kako ih obnavljamo i koja se sredstva za to troše to naprosto ne postoji nigdje, niti jedna jedina odredba se uopće ne dotiče toga

Međutim ono što treba reći, nije se muljalo samo u starijoj hrvatskoj povijesti, muljalo se sada i to je državna revizija utvrdila vezano i za ovu samu medicinsku opremu, tu apsolutno se, se nisu poštovali nikakvi propisi, a da ne govorim sam Zakon o javnoj nabavi pod krinkom nekakve žurnosti nabave. Mi smo platili ako se sjećate medicinsku opremu po pet puta višoj cijeni od danas koja je na tržištu, imali smo situaciju da smo nabavljali šlepere i šlepere medicinske opreme tek od tvrtki koje su se prije dan, par dana prije toga registrirale u sudski registar, što apsolutno smatram neprihvatljivim, a mislim da to dovoljno govori u prilog kakva nam je zapravo situacija sa svim, sa tim strateškim robnim zalihama. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Radolović, slušajući vašu raspravu stekla sam dojam da smatrate da nigdje nismo napredovali. Međutim, ja vas moram demantirati. Dakle od krađe željeza, od krađe putem trošenja reprezentacije, od krivotvorenja građevinskih dozvola, itd., mi smo napredovali na način da sad izvršavamo krađu u područjima od strateških interesa RH, u energetskom sektoru i u prehrambenom sektoru i to smo vrlo unificirali, krademo po pola milijarde kuna u energetskom sektoru i u prehrambenom sektoru. Dakle vidi se da imamo jednu stratešku liniju. Međutim, kad slušamo izjave, primjerice, ministrice poljoprivrede ili ministra gospodarstva, stekao bi se dojam, ne moramo ni o čemu brinuti. Strateške zalihe su tu, bit će svega, itd. Možete li vi temeljem svih ovih podataka kojima raspolažemo reći građanima RH, građani, ne morate brinuti, strateške zalihe su tu .../Upadica: Hvala, hvala./... robne rezerve su tu i nitko ih nije pokrao? **Radin, Furio Pa ja bih svim građanima RH savjetovala jednu stvar, i vama isto kolegice, a i sama sebi, ako se brinete za to da nećete imati prehrambenih namirnica i da nećete dobiti višemilijunske poticaje za to, jednostavno vam je vrlo formula, lijepo osnujte OPG, registrirajte ga u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i po mogućnosti, pokušajte ga registrirati u Slavoniji. Onda nemate nikakvih briga.

ja razumije, znate, imate onaj jedan zgodan film na koji se ja volim referirati kad majmun digne kamen, vidi zmiju i padne u nesvijest. I sve je okej, ali je problem da majmun i drugi put digne kamen i drugi put vidi zmiju i padne u nesvijest. E sad je samo pitanje koliko puta mi dižemo taj kamen i padamo u nesvijest. Dakle kad govorimo o strateškim robnim zalihama imamo to iskustvo loših, apsolutno činjenice, dignute kaznene prijave i sve ostalo i ja uopće ne mogu razumjeti, možda mi netko to može objasniti, zašto mi to ponavljamo ponovno? razumijem ono koji će u tome sudjelovati, da će imati veliku zaradu, ali ne razumijem državu koja je zapravo, koja je ta, koja to potiče i omogućuje. To ne mogu razumjeti. Hvala lijepo. Hvala vam poštovana kolegice, ali ja ću vam samo reći jednu činjenicu. Danas smo puno puta već ovdje spomenuli i nogometno prvenstvo u Katru. Ma ja, evo režem sebi ruku da se nitko tamo neće usuditi ponašati mimo njihovih društvenih, kulturnih običaja, onoga što je pravno na snazi jer tamo ljudi se kazne, u roku 24 sata ih se kazni. Kod nas imate stotine kaznenih prijava od dakle malih igrača, skladištara koji su čuvali tu robu kao državnu, prodavali kao svoju, do velikih igrača poput Agrokora i nisu kažnjeni. ne kazneno, ni prekršajno nisu kazneni. Dakle ne, ja osobno za njega stvarno ne znam, evo, možda griješim, ja sam stvarno istraživala, nisam vidjela da je nitko u sustavu našeg pravosuđa kažnjen za sve ove milijune što su nestale iz naših robnih zaliha. Nemate više replika i na redu je g. Domagoj Hajduković, nema ga. Gubi pravo. G. Marijan Pavliček. Nema ga. Gubi pravo. Gđa. Dalija Orešković.

vladajući i poštovane kolegice i kolega mi je najdraži dio svakog zakona promatranje njegovog ustroja odnosno provedbe i tu se već mogu primijetiti neki obrasci koji su specifični za RH, a u takvom modelu, uvjerena sam, nema ih niti u jednoj drugoj članici na razini EU, taj naš model govori u prilog tome da mi naprosto ne znamo urediti jednu dobro organiziranu, učinkovitu, preglednu i jasnu državnu državnu administraciju u kojoj se točno zna tko što radi i tko za što odgovara. Jednostavno, u tom institucionalnom smislu, RH još uvijek nedovršena država pa ću ja sada, podnijet ću neke amandmane, ali kratko ću ih objasniti na što se oni odnose. Podijelila bih ih u dvije kategorije. Jedna se odnosi na ono što je u ovom Zakonu višak, a jedno je što u ovom Zakonu nedostaje pa ono što smatram da je višak, to je Savjet za robne zalihe kojeg smo imali i do sada. Dakle to je tijelo koje je navodno formirano radi provedbe nadzora nad upravljanjem robnim zalihama, formira se na prijedlog nadležnog odbora HS-a, što znači da baš kriteriji niti postoje nit su jasni, a bit će očito, isključivo političke prirode. U tom Savjetu sjede 3 saborska zastupnika i 2 gospodarstvenika, a razmatraju prijedlog bilance i godišnji program strateških robnih zaliha. je kvaliteta i rezultat njihovog rada možemo zaključiti i iz izlaganje gđe. Sanje Radolović i odgovorno tvrdim, a voljela bih da me netko argumentirano demantira, da kada bi mi naprosto izbrisali čl. 7 i postojanje tog Savjeta za robne zalihe, RH ne bi izgubila apsolutno ništa. Postoji Državni ured za reviziju, kao neovisno stručno tijelo, postoji Ravnateljstvo za robne zalihe, ravnatelj, Vlada i izvještaj kojeg Vlada jednom godišnje podnosi HS-u. E sad kad dođemo do tog izvješća dolazimo do onoga što u ovom Zakonu nema, a trebalo bi postojati. Naime, brojna tijela podnose jednom godišnje HS-u svoj izvještaj, sveukupno ih imamo oko 60-ak na razini svake godine i više-manje kod svih izvještaja isti problem. Evo što Članak 4. stavak 3. kaže. Vlada RH jednom godišnje do 31. listopada tekuće godine podnosi izvješće Hrvatskom saboru o stanju i upravljanju robnih zalihama za prethodnu godinu. Ne piše do kada je Hrvatski sabor dužan raspraviti to izvješće pa ga može komotno držati u ladicama nekoliko godina. Dakle, ne piše rok i obaveza Hrvatskog sabora u kojem mora raspraviti izvješće koje je podnije vlada o strateškim robnim zalihama. Dakle, kontrole nema. A još gore od toga uopće ne piše što bi to izvješće trebalo sadržavati, pa možemo li barem minimum te nekakve demokratske kontrole uvesti da Hrvatski sabor naprosto kaže što jedno izvješće mora sadržavati da mi kao saborski zastupnici možemo vidjeti jel to izvješće uopće sastavljeno kako treba ili nije. A postojeća praksa je nažalost takva da su ta izvješća reći ću to ili bar pokušati reći pristojno literarni uradak bez ikakvog suvislog sadržaja pa onda nije niti šteta što ga većina saborskih zastupnika uopće niti ne čita, ali to samo potvrđuje koliko smo institucionalno slaba država. Sabor kontrolira vladu, mislim da je to u redu. Mislim da je u redu da ju kontrolira i u području strateških robnih zaliha, ali ako već uvodimo kontrolu onda se nekakva pravila za svako državno tijelo moraju znati. Ako vlada ima rok u kojem nešto mora podnijeti molim lijepo i Hrvatski sabor mora imati rok u kojem će nešto staviti na dnevni red, a ne da mi tu u oporbi moramo skupljati potpise da se nakon 3-4 godine neko izvješće stavi na dnevni red. Pa čemu? Čak je i ovaj rok 31. listopada tekuće godine u kojem se podnosi izvještaj za prošlu ne mudro sročen. Po meni to bi trebalo biti najkasnije do 1. ožujka, a najkasnije do raspuštanja odnosno do ljetne stanke izvješće mora biti raspravljeno. I onda smo mi u toku pa možemo ispravljati krive Drine, a znamo da svakih puta krivih Drina ima. Hvala. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Orešković pozdravljam vašu hvalu vrijedne, vrijednu raspravu, incijativ koje ste iznijeli međutim ja ću se malo vratiti na onaj životniji dio koji bi trebao biti nekako isprepleten u ovoj raspravi. ne tako rijetko se događa već u zadnje vrijeme da građani hrle po neke namirnice ulje, brašno, toalet papir sjećate se, a nije baš da smo u nekom ratnom stanju jel tako. Dakle, možemo očekivati da će se takve stvari i događati. Međutim, Vlada RH ne vidim da razmišlja strateški, ne vidim da razmišlja životno, ali razmišljaju neki, neke lokalne razine primjerice tranzicijska inicijativa na otoku Krku koja mi je uputila neka pitanja na koja mi još nismo čuli odgovor. Primjerice, koliko uopće građana zna kako se proizvodi agroekološki hrana jer bez fosilnih goriva mi de facto ne znamo kako ćemo hranu proizvesti ako to bude bilo potrebno ili primjerice hoće li poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH uskoro ići u rasprodaju s obzirom da ide u zakupe …/Upadica: Hvala./… putem jedinica lokalne samouprave,

ali evo ja ću iskoristiti i to vaše pitanje da napomenem da bi po ovom zakonu, a i po amandmanu kojim predlažem da se to tijelo briše, dakle taj savjet za robne zalihe trebao biti taj koji bi trebao pratiti godišnji plan pa onda reći koliko čega nema ili koliko čega treba. E sad zamislite Antu Sanadera, mislim ne karikiram on je doslovno član takvog savjeta, Borisa Miloševića i Spajića. Neš ti stručnjaka. Dajte njih pitajte sva ova pitanja. Jel na treba više kukuruza, ja vjerujem da oni točno znaju po glavi stanovnika ako krene ratno stanje tenkovi kroz granice koliko će kome trebati čak i toalet papira. ZZahvaljujem. Ma evo poštovana kolegice ja se apsolutno slažem s vama da ne vidim smisao uopće tog savjeta kojeg mi imamo, ali kako onda komentirate činjenicu da Državni ured za reviziju kada je podnosio izvješće o stanju strateških robnih zaliha je zapravo rekao osim što ih jako smeta taj status vrlo tajno koji smo mi u oporbi inzistirali da postane barem ograničeno, oni su se požalili da ih ima samo 255 na 15.000 subjekata. Da li vi mislite da namjerno HDZ to radi i osniva stalno te nekakve besmislene savjete, razna povjerenstva, a onda s druge strane imamo 255 revizora na 15.000 subjekata? I da li vi smatrate da je zapravo dovoljno ono što vidimo u izvješću, zakon je tu vrlo jasan kaže da mi moramo imati u zalihama opskrbu od 15 dana do 60 dana, mi smo izabrali ne znam iz kojeg razloga očito se previše krade pa nemamo za 60 dana, mi smo odabrali da to bude baš 30 dana. prezimenom)** Da, apsolutno i o tome stalno govorim. HDZ namjerno bitne i važne institucije koje su pokazale da dobro rade svoj posao čini ih slabima. Nemamo dovoljan broj ljudi u Državnom uredu za reviziju, nemamo dovoljan broj ljudi u Državnom odvjetništvu i u USKOK-u. U USKOK-u su svega 33 pravosudna djelatnika. Takva se država ne može boriti sa korupciji. A samo da napomenem da istovremeno vlada radi brojna ovakva besmislena tijela i da ne ispadne ovo uvreda prema HDZ-ovcima smatram da bi taj savjet za robne zalihe bio podjednako nepotreban, suvišan i neosposobljen za obavljanje svojih zadaća čak i da evo tamo sjedimo vi, ja i kolegica Urša Raukar Gamulin. Dakle, u brojnim tijelima sjede osobe koje bi se primarno trebale baviti nečim drugim. Mi kao saborski zastupnici trebamo čitati izvješća i kontrolirati vladu, a stanje robnih zaliha treba kontrolirati Ured za državu reviziju sa puno jačim ovlastima ovlastima i puno jačim brojem kadrova. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nemate više replika, na redu je gospodin Hrvoje Zekanović, ne vidim ga, gubi pravo. Gospodin Žarko Tušek, završno u ime HDZ-a. Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Evo samo nekoliko riječi još u ime kluba, uvaženi državni tajniče sa kolegicom, samo još nekoliko riječi ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Mislim da nema više smisla prolaziti kroz same stavke i rješenja zakonodavna rješenja ovog Konačnog prijedloga Zakona o strateškim robnim zalihama, mislim da je to državni tajnik više nego dobro apostrofirao i u krajnosti svi koji su imali potrebe su se na to referirali i davali su svoje prijedloge ili kritike ili bili suzdržani oko nekih rješenja. Ono što je samo bitno za naznačiti naravno iskustvo čini svoje, iskustvo koje je imala Hrvatska u proteklih nekoliko godina je bilo dramatično i ovo pandemijsko i svako koje se generalno događa vezano na ovu geopolitičku situaciju u kojoj se nalazimo i naravno da iz tog iskustva i potresa i svega ostalog se otvorila rasprava o funkcioniranju strateških robnih zaliha o eventualnim momentima kvalitete funkcioniranja te institucije, kvalitete zakonodavnih rješenja i onoga što smo imali toliki niz godina kod prijašnjih vlada kao okvir oko kojega smo mogli debatirati i temeljem kojeg su zalihe robne funkcionirale. I naravno da u jednom takvom pod jednim takvim pritiskom su se mnoge institucije u RH pa i ravnateljstvo za robne zalihe našle na visokoj razini pritiska i na način kao što su mogle tome su ogovorile. svaki taj odgovor nije bio idealan i da u procesu velim situacija u kojoj smo se našli je možda bilo i određenih propusta i određenih pogrešaka. Ali bitno je za napomenuti da ovaj prijedlog zakona koji je danas pred nama sa tim iskustvom koje imamo uistinu na jedan kvalitetan način unapređuje ovaj sustav upravljanja strateškim robnim zalihama, da smo o tome više puta na različitim panelima razgovarali, prije svega mi koji smo članovi Odbora za gospodarstvo na Odboru za gospodarstvo da je velik dio svih tih polemika i rasprava nevezano o tome da li su one došle sa pozicije vladajuće ili sa pozicije onih koji su opozicijski zastupnici uvaženo i da danas imamo ovaj okvir koji je pred nama, koji generalno naravno proširuje proširuje popis roba koje se uključuju u strateške robne zalihe, pogotovo u kontekstu medicinskih potrepština i svega ostalog što se evidentno vidjelo u pandemijskoj krizi, ne daj Bože da se ponovi, da je bilo nešto što je bilo adekvatno da na drugačiji način regulira donošenje godišnjeg programa, podnošenja izvješća Vladi RH, bilance, formiranje savjeta, penalizacije onih koji na bilo koji način ne upravljaju na adekvatan način strateškim robnim zalihama i da jednostavno imamo jedan paket koji je u ovom trenutku posljedica iskustva i jedno optimalno rješenje za upravljanje strateškim robnim zalihama. Da li to znači da se u budućnosti neće događati propusti? To ne može apsolutno nitko reći. I da li to znači da neki pojedinci u tom sustavu neće zlorabiti svoju poziciju i pokušati na neprimjeren način ili protuzakonit način na bilo kojoj poziciji se okoristiti? To je gotovo nemoguće tvrditi i takvih apsolutnih rješenja je nema niti ih možemo projicirati. Ono što je bitno taj posao onda trebaju obavljati neke druge institucije, ne po uzoru na Katar kao što je rekla kolegica RAdolović jer mislim da nam Katar u … smislu funkcioniranja svojih pravosudnih institucija ne treba biti apsolutno nikakav uzro, ali da to može biti efikasnije, da to može biti kvalitetnije to je uistinu tako. Vremena su kompleksna, ovo je odgovorna materija, malo nas ima stvarno stručnih kompetencija da o tome uistinu govorimo. Ja se ne bih usudio komentirati stručne kompetencije niti jedne osobe koje su u savjetu za robne zalihe, makar mnogi od tih ljudi uistinu koliko ih ja poznajem ozbiljno, ozbiljno barem dio materija strateških robnih zaliha su promatrali, učestvovali i bavili se njima u svojem profesionalnom životu tako da eto ja mislim da su ti ljudi adekvatni, a u krajnosti u perspektivi mogu se imenovati neki drugi. Klub zastupnika HDZ-a će naravno podržati ovakav prijedlog zakona vjerujući da je dobar okvir za jednu još bolju i kvalitetniju perspektivu upravljanja strateškim robnim zalihama. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Radolović ima povredu poslovnika. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., kolega Tušek dobro zna na što sam ja mislila. Mislila sam na to da jednostavno ne mogu biti uzor po tome kako djeluje efikasno njihov pravosudni sustav, a kolega Tušek također dobro zna da je SD predvodnik vrlo liberalnih stavova, a HDZ tome želi stati na kraj, da smo mi za to da žena može odlučivati o svom tijelu, da smo mi za to da ljudi bez straha i bojazni od homofobnosti koje oni propagiraju mogu slobodno šetati hrvatskom zemljom. **Radin, Ja sam doktor psihologije, a teško znam što drugi ljudi misle pa vam moram dati opomenu. Gospodin Žarko Tušek jel imate i vi potrebu? Da. (Nezavisni)** Dobro, ok. Gospođa Urša Raukar Gamulin također završno u ime zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem. U završnoj riječi ja ću pobliže prezentirati naše amandmane jer je institut obrane amandmana toliko formaliziran da više gotovo zapravo nema ni smisla u ovom saboru. imat ćemo amandman na čl. 3. kojim nadopunjujemo da se robne zalihe mogu koristiti i u slučaju provedbe projekata međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH u inozemstvu od strane organizacija civilnog društva i drugih provoditelja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Ovim amandmanom prepoznaje se i važnost provedbe međunarodne razvojne suradnje koja se provodi kroz organizacije civilnog društva, ali naravno i kroz službene institucije RH. Držimo da je Držimo da je potrebno robne zalihe učiniti dostupnima i tim akterima. Zatim dat ćemo amandman na čl. 7. koji je u korelaciji s prijedlogom našim izmjena čl. 16. kojim se osigurava da za ugovore potpisane između ravnateljstva i privatnih korisnika vezanih za korištenje slobodnih skladišta u vlasništvu RH ravnateljstvo mora dobiti suglasnost Savjeta za robne zalihe HS. Na taj način osigurava se dodatni nadzor nad tom vrstom ugovora, a konkretno ovim amandmanom se proširuju ovlasti ovlasti Savjeta za robne zalihe HS. Dodatno, osigurava se da savjet može na zahtjev dobiti svu dokumentaciju vezanu za rad ravnateljstva kako bi isti mogao na vrijeme reagirati ukoliko uoči neke nepravilnosti. Zatim imamo amandman na čl. 16., dakle ovaj koji je u vezi sa amandmanom na čl. 7. kojim se osigurava da za ugovore potpisane između ravnateljstva i privatnih korisnika vezanih za korištenje slobodnih skladišta u u vlasništvu RH ravnateljstvo mora dobiti suglasnost savjeta. Znači amandman imamo slijedeći na čl. 14., držimo da je potrebno preformulirati kako bi se osiguralo da se robne zalihe skladište primarno u javnim, a ne privatnim skladištima. Skladištenje robnih zaliha u privatnim skladištima treba se koristiti kao iznimka, a ne kao pravilo i to samo u situacijama kada je operativnije držati lako pokvarljivu robu u prostorima gdje se ona i proizvodi. Držimo da je suprotno interesima RH držati u privatnim skladištima robu koja može stajati duže vrijeme, te da je važno snage civilne zaštite koristiti za održavanje i čuvanje skladišta kako bi upravo te snage primarno mogle i koristiti resurse robnih zaliha ukoliko dođe to takve potrebe. Zatim imamo amandman na čl. 15. kojim se osigurava da se samo iznimno poslovi skladištenja mogu povjeriti pravnim i fizičkim osobama i da pravne i fizičke osobe od kojih se kupuje roba, a ujedno kod njih i skladišti, ne mogu naplaćivati skladištenje robe. Uobičajena je praksa da veliki proizvođači robu namijenjenu za robne zalihe ustvari drže u svom skladištu i koriste je za redovna poslovanja, jedino su naravno dužni u svakom trenutku osigurati određene količine robe. Taj model ne predstavlja dodatno opterećenje za skladištenje kod tih subjekata, a činjenica da se od njih već nabavlja roba osigurava da mogu imati i pravednu zaradu za svoj doprinos radnim zalihama. Imamo i amandman na čl. 19. kojim se osigurava da ravnateljstvo podnosi ne samo ministru nadležnom za gospodarstvo već i Savjetu za robne zalihe HS kvartalna kvartalna izvješća o stanju i upravljanju robnim zalihama, kao i godišnje izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama. Na taj način naravno savjet će bit puno pravovremenije informiran o poslovanju ravnateljstva, a ne samo jednom godišnje putem redovnog godišnjeg izvještaja za koje je evo već kolegica Dalić govorila da oni kasne nekoliko godina u ovaj sabor, u smislu rasprave, pardon. Znači, i zadnje naravno stavljamo dopunu na popis robe koja može činiti strateške robne zalihe sa dječjom hranom, konkretno tvorničkim mliječnim pripravkom u prahu i tvorničkim mliječnim pripravkom spremnim za upotrebu i naravno higijenski pribor za menstrualne potrebe, smatramo da su to doista stvari nužne za život kako ih definira ovaj zakon. I evo, u javnom interesu nadamo se iznenađenju i prihvaćanju naših amandmana, zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** I ja se zahvaljujem na točnosti u vremenu. Gospodin Marin Miletić, Most završno, izvolite. poštovani vladajući i poštovane kolegice i kolega Bauk iz oporbe. Ako sam ja dobro shvatio, a imam ovo obrazloženje od predlagatelja, ako sam dobro shvatio ovdje mi sad nešto piše baš ovako simpatično, pa ću vam pročitati. Jedino je tijekom 2001.g. prodaja pšenice na domaćem tržištu, oprostite mi, muka mi je, pa se malo, bolje da se smijem nego da plačem. Ponovit ću, jedino je tijekom 2001.g. prodaja pšenice na domaćem tržištu izvoz 60 tisuća tone pšenice obavljen bez ikakvih problema i bez ijedne afere, dakle vladajući, ja čitam, evo vidite kako sam se spremio, ko na faksu, vladajući pišu predlagatelj da jedino kad nije bilo afera, možda je malo čudno, evo ja kao Mostovac, jeste vi tad bili na vlasti 2001. SDP-ovci, jeste, možda je malo čudno, ali meni je istina istina, mene dres ne zanima, ako je nešto istina onda je istina, ako je nešto laž onda je laž, nebitno ko je nosi, pa evo vrlo zanimljivo da HDZ piše kako dok je SDP bio na vlasti te godine nije bilo afera i lopovluka, no dobro, „o tempora o mores“, no dobro. Ajmo hrvatskom narodu još jednom plastično objasniti, 75 tisuća tona kukuruza odlučilo je kupiti Ravnateljstvo robnih zaliha i nije problem u tome da je ravnateljstvo to odlučilo kupiti, pa ja ću čak sad reći i ovo, ma nije problem jer je frka, Ukrajina, rat ovo, da je odlučilo i platiti to po većoj cijeni, znamo što se događalo kad smo plin kupovali, pa ga skladištili, lupali dolje, ja sam tu dosta razborit, ali problem je prijatelju što si ti to objavio kao u maniri kada je osječki HDZ objavljivao pozive javne nabave u Dubrovačkom listu jer evo Osječani, poduzetnici svako jutro kad se probude, trče na kiosk, kupuju Dubrovački list i gledaju kakvi su, kakve su ponude u Osijeku, moš mislit i to je problem. Da je ekipa objavila to u Agroklubu imali bi barem 10-tak ponuda, barem 10-tak ponuda i onda neka nadležni odluče prema ponuditelju kako šta postoje naravno procesi i mehanizmi koje vi mnogi ovdje razumijete i puno bolje od mene, ali bi sve bilo pošteno, čisto, jasno. A ovo ovako, ovo vam je još jedna predstava u režiji koruptivne hobotnice. I možeš imati krakove koliko god hoćeš. Možeš biti zastrašujuća. Možeš biti ovakva ili onakva ali rekao bi ti hrvatski narod nešto. Svaka svića dogori pa i tvoja će kad-tad. A mi ćemo biti dovoljno strpljivi raditi i buditi ovaj uspavani narod da shvati da nerijetko bude ono prsa koja su poplavila od busanja u ime svetog domoljublja, a ja sebe smatram domoljubom, u pravilu bude ekipa koja si gomila bogatstvo u nekim privatnim akantima, koja gradi vile s bazenima po pustim otocima, vile s bazenima, ja dižem kaznene prijave ne znam šta DORH spava, pa daj više zovite me da vam kažem sve što znam, mislim šaljem mailove, opisujem, pa kakva je ovo država, ovo je smiješno. Ovo je Alan Ford čovječe, ovo je Alan Ford. Možda smo trebali dati, možda su državne rezerve oprostite mi, možda smo trebali kupiti 200.000 tona smrznutog mesa npr. od mog jednog riječkog salona za pedikuru i onda da moj salon jedan iz Rijeke za pedikuru, sjajan salon za pedikuru da čovjek kupi 200.000, država mu plati i ravnateljstvo normalno tona smrznutog mesa, on će osigurati skladištenje, sve po zakonu, znaš sve po zakonu. Sve je po zakonu brate, sve je čisto. Mene to podsjeća na mnoge zakone iz prošlosti gdje je isto bilo sve po zakonu, sad mi dozvolite na ovome, dopustite mi reći pretjerat ću sad, pa su ubijali ljude, odvodili ih u logore, sve po zakonu brate, neko je donio zakon. Jel to bilo po zakonu? Je. A jel bilo bolesno, nakaradno, nakazno do kraja? Je. Je. Prema tome, čuli smo jutros gospodina Pranjića predsjednika Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore i čovjek kaže da će tražiti …/Upadica: Vrijeme./… europskih institucija. Tako je to kod nas, kad nećemo mi oće OLAF. Bravo za Gospodin Arsen Bauk će govoriti završno u ime SDP-a. **Bauk, Kolegice i kolege, kolega Miletić ako ste primijetili ovo za 2001., ne znam u kojem kontekstu je to napisano pa ću se samo referirati na ovo što ste vi rekli. Gospodin Milatić je i tad bio u vladi, bio je pomoćnik ministra za otoke. Tako da kad je on bio u vladi nije bilo afera. Jel tako kolega Milatić? Bio je u HSS, ali molim da se to, pa bio je u našoj vladi kolegice Ahmetović. …/Upadica: Bez dijaloga molim vas još jednom, kolegice Orešković bez dijaloga, Što se tiče ovoga objavljenog natječaja jednom je za jednu instituciju u Dalmaciji za vrijeme bivše države natječaj objavljen u Rilindji, u Rilindji, dnevne novine iz Prištine na albanskom jeziku. Tako da su oni koji su se željeli javiti na taj natječaj morali ići naravno u Prištinu kupiti jer se, kupit novine to je otprilike ova varijanta. I u stvari ovo što ste vi sada iznijeli se može u stvari nazvati tzv. robnom ideologijom. Dakle, imamo prvo jedan stereotip, a to je da veterinarske stanice ne mogu, robni stereotip, da veterinarske stanice ne mogu prodavati žito. Pa mogu eto znači koliko 75.000 tona žita odnosno kukuruza se nađe na lageru jedne veterinarske stanice jer kao što je poznato kukuruz se može koristiti kao stočna hrana i sad ako im dođu kućni ljubimci ili tolika količina njihovih pacijenata odnosno njihovih ovaj životinja koje bi oni trebali izliječiti uvijek trebaš imati na lageru 75.000 tona žita da ako ti, da ih možeš nahraniti kad ti dođu. Meni to uopće nije čudno. Drugo, ova cijena kolega Milatić je iznio, iznio je o čemu se radi, dakle da je u trenutku raspisivanja natječaja bila jedna cijena pa su onda prošli ovi brodovi iz Ukrajine kroz Crno more i Bospor i dalje tako da je to jedna inačica Istanbulske konvencije, da su morali ti brodovi proći kroz Istanbul da bi cijena pala. I treće, ovoga robna ravnopravnost. Zašto bi ovo šta kupuje država trebalo biti jeftinije nego od ovoga šta kupuje običan običan svijet. Kad država kupuje može biti i skuplje. Dakle, ne treba robovati tim robim stereotipima i treba prihvatit obrazloženje kakvo jest. Ako natječaj bude završen po zakonu onda se nadam da će biti ponovljen, a ako ne bude ponovljen tu je kolega Habijan ja vidim da je on preventivno prisutan jer on uvijek ide ove neobranjive stvari branit pred kamere svojim mirnim, umirujućim, to je bariton jel tako kolega Habijan, vi stanete pred kamere i pokušavati braniti neobranjivo. I ne mogu reći da vam loše ide. U HDZ-u ima onih puno lošijih od vas koji to nikako ne bi mogli obraniti, vi to ajde onako po zadatku i relativno vam, relativno vam dobro ide. Dakle, ako je ovo po zakonu po važećem zakonu, moje pitanje glasi hoće li po novom zakonu to isto biti moguće, a to je da nam se veterinarska stanica koja eto za slijedećih negdje 20 tisuća godina ima zaliha za svoje životinje koje dođu pa onda da ih, dok u čekaonici da pojedu malo kukuruza, da ih nahrane, ako će to bit, ako to u novom zakonu neće biti moguće to čak nije ni loše. ako će to biti moguće i po novom zakonu onda je to samo jedan razlog više da ga se ne ovoga ne prihvati. Uostalom, čuo sam da je danas već spomenuto pa neću biti originalan onaj scena iz filma Tko je zapalio žito, da, tko je popalio žito, to, to vjerojatno bi ispravan prijevod sa srcu na hrvatski sada bio tko je popalio žito

sabor neće rasprava neće bit dok igra Hrvatska nogometna reprezentacija, mi u našem parlamentu imamo i zastupnike nacionalnih manjina koji po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na slobodan dan kad je njihov vjerski blagdan pa onda možda da na predsjedništvu sabora razmislimo da i dane kada igraju …/Upadica Radin: Ali nije tema./… reprezentacije matičnih država naših kolega i one koje zastupaju, recimo Kajtazi zastupa 12 nacionalnih manjina, da u znak solidarnosti i oni mogu gledati nogometne utakmice, dobro Italija se nije plasirala pa to se vas ne tiče. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala, hvala. Ja znam zašto to govorite zbog Hajduka vi to govorite ja to znam.

o ovoj devijaciji od teme i glasat ćemo kada se steknu mogućnosti ili uvjeti.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege